nisu ispunjeni uvjeti za njezinu raspravu i prelazimo na točku 8., to je - Prijedlog zakona o oslobađanju plaćanja određenih neporeznih prihoda u 2009. godini, prvo čitanje, P.Z. br. 218. Predlagatelj: P.Z. br. 218. Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Predlažemo, zapravo još prije donošenja državnog proračuna za ovu godinu predložili smo Zakon o oslobađanju plaćanja određenih neporeznih prihoda u 2009. godini jer ovaj zakon na određeni način regulira i jedan dio proračunskih i izvanproračunskih prihoda što državnog proračuna, što državnih poduzeća ili određenih fondova. Naime, neporezni prihodi regulirani su posebnim propisima vezanim uz administrativne poslove i ekonomske funkcije u područjima voda, šuma, prometa, komunikacija, urbanističkog planiranja, funkcije unapređenja stanovanja i drugih funkcija. Neposredne prihode naplaćuju različiti subjekti od ministarstava i ostalih tijela državne uprave koje se financiraju iz državnog proračuna i drugi korisnici proračunskih i izvanproračunskih fondova, javna poduzeća, jedinice lokalne i regionalne samouprave i njihova komunalna poduzeća kao i različite neprofitne organizacije. I OECD u neporezne prihode ubraja sve naknade koje plaća korisnik a vezane su uz troškove pružanja usluga. prije šest mjeseci mi zapravo nismo imali pobrojane koje su to sve različite naknade koje plaća naše stanovništvo i naše gospodarstvo. U rujnu 2008. godine Ministarstvo financija objavilo je registar neporeznih prihoda u kojemu je pobrojano čak 245 raznih naknada, pristojbi, premija i članarina od kojih je u 2007. godini ukupno ubrano 12,5 milijardi kuna što je u odnosu na 2002. godinu bilo povećanje od 7 milijardi kuna. Pri tome su jedinice lokalne samouprave, pri tim prihodima sudjelovale sa 42,3%, izvanproračunski fondovi 32,7%, te država sa 11,1%. I u toj godini iznosili su 3,8% bruto društvenog proizvoda Hrvatske. Smanjenje gospodarskih aktivnosti utjecajem globalne gospodarske i financijske krize zapravo traži od nas štednju na svim razinama pa tako smo mi smatrali da kao jedna od antirecesijskih mjera trebalo bi proanalizirati sve ove naknade koje se plaćaju i kroz smanjenja dijela davanja koja plaća gospodarstvo i stanovništvo zapravo smanjiti njihove troškove. Kada smo predlagali ovaj zakon situacija još se nije toliko pogoršala kao što je ona danas. Dakle, ako danas govorimo da nam je industrijska proizvodnja u siječnju, dakle odmah na početku ove godine smanjena za 14%, da nam istovremeno u industriji rastu zalihe samo u tom mjesecu za 4% su porasle, da je indeks potrošačkih cijena također visok, čak njime se mjeri inflacija, čak 4,2%, 4,2%, značajno se povećava nezaposlenost upravo onih koji su radili u industriji, ili drugim riječima pada broj zaposlenih u industriji, da nam je po prethodnim podacima Državnog zavoda za statistiku u 2008. godini društveni proizvod pao na svega 2,4% onda su već to dovoljni znaci za uzbunu i da bi nešto trebalo činiti. Ovim zakonom mi predlažemo smanjenje nekoliko određenih neporeznih obveza koje plaćaju i pravne i fizičke osobe i da se on primjenjuje jednokratno dakle u ovoj godini kada ocjenjujemo da će kriza biti najveća. Odnosi se to na vodni doprinos, na šumski doprinos, na naknadu za ambalažu i ambalažni otpad, spomeničku rentu, komunalni doprinos i doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori. Smanjenjem ovih financijskih davanja smanjili bi se i troškovi poslovanja u jednom dijelu smanjili bi se i troškovi pri investiranju, ono što će Hrvatskoj najviše nedostajati vjerojatno u 2009. godini. Neke od ovih naknada i doprinosa plaćaju upravo investitori. Tako se na primjer vodni doprinos plaća na investiciju. podijeljen je u tri zone, osnovicu mu čine poslovne prostorije, stambene građevine za stalno i povremeno stanovanje, objekti društvenog standarda, religijski objekti, proizvodni pogoni, prometnice, produktovodi, telekomunikacijske kanalizacije, otvorene poslovne građevine i druge otvorene građevine. Kada je sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva prepušteno da Vlada posebnom uredbom određuje visinu vodnog doprinosa onda je zapravo kad se prvom uredbom utvrdila visina vodnog doprinosa to pozvalo na uzbunu jer je tada on definiran u takvim iznosima da je značio 30% vrijednosti investicije. Iza toga Vlada je nakon mjesec dana promijenila uredbu i prepolovila ove iznose za vodni doprinos. Mi ovim zakonom predlažemo da se vodi doprinos ne ubire u 2009. godini jer ocjenjujemo da će investicije biti manje a one neophodne investicije i investitore zapravo bi trebalo stimulirati na taj način da ne moraju u toj godini ukoliko investiraju plaćati vodni doprinos. Šumski doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe koje u Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost i to u visini od 0,07% od ostvarenog ukupnog prihoda. Drugim riječima, oni koji ostvaruju visoki ukupni prihod odnosi se to prije svega na trgovinu i na neke druge djelatnosti koje obavljaju veliki promet ali to ne znači da i ostvaruju visoku dobit ili da su profitabilne plaćaju više. Dakle, veći promet, veći doprinos. Predlažemo da se za 2009. godinu on umanji ili Slijedeće što predlažemo to je naknada za ambalažu i ambalažni otpad koja je uvedena 2006. godine s ciljem sprječavanja onečišćenja okoliša. Treba reći da se to ne odnosi na onih 0,50 kuna koje dobivaju oni koji se brinu za zbrinjavanje otpada. U 2008. godini ovisno o vrsti ambalaže iznosila je od 0,09 do 0,30 kuna po jedinici ambalaže a istom tom uredbom u 2009. godini trebala je biti povećana za 33,3% odnosno u iznosima od 0,12 do 0,40 kuna po jedinici ambalaže. Treba reći da je Vlada ostala pri iznosima iz 2008. godine, odnosno nije primijenila povećanje u 2009. godini. Tu također predlažemo da se ovaj iznos koji je plaćen u 2008. godini prepolovi, odnosno da se taj doprinos plaća samo u visini od 50%. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara uvedeno je plaćanje spomeničke rente. Spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe, koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline, odnosno ako obavljaju određene djelatnosti utvrđene zakonom. Spomenička renta plaća prema korisnoj površini poslovnog prostora, odnosno po stopi od 0,05% ukupnog prihoda za pravne i fizičke osobe koje obavljaju zakonom navedenu djelatnost. Ova obveza značajno pogađa npr. male obrtnike koji djeluju u kulturno povijesnim jezgrama gradova, hotelijere, ili ukupnu turističku i ugostiteljsku djelatnost. Također ovdje predlažemo da se spomenička renta u 2009. godini plaća u visini od 50% ili da se ta obveza prepolovi. Komunalni doprinos također plaćaju investitori, njega ubiru jedinice lokalne samouprave, često i same smanjuju takav iznos doprinosa ako ocjenjuju da je investitor koji dolazi na njihovo područje zapravo donosi određene prednosti. predlažemo da se ovaj komunalni doprinos koji je utvrđen Zakonom o komunalnoj djelatnosti smanji za 25% i kao posljednje se odnosi na doprinos Hrvatskog gospodarskoj komori koje se također je podijeljen u tri kategorije ovisno o ukupnoj aktivi, ukupnom prihodu i broju zaposlenih, a plaća se u visini od 0,01% na osnovicu koju čini ukupni prihod. Treba reći da je u istom iznosu od 25% kao što i mi predlažemo Hrvatska gospodarska komora koja je autonomna u donošenju takvih odluka, već umanjila komorski doprinos. smatramo da bi smanjenjem obveznih, ovih navedenih obveza, se utjecalo na smanjenje troškova poslovanja, jednog dijela hrvatskog gospodarstva, prvenstveno onih koji će se ove godine odlučiti na investiranje i na taj način smanjiti im troškove investiranja. U nadolazećoj krizi ili u krizi koja je već značajno zakoračila na hrvatsko tlo rasterećenje investitora znači osiguranje novih radnih mjesta ili očuvanje postojećih radnih mjesta, znači smanjenje troškova poslovanja Ocjenjujemo da umanjeni prihodi neće bito utjecati na postojeće projekte, jer je do sada evidentirano jednim dijelom kao što je to vidljivo iz nalaza Državne revizije i nenamjensko trošenje ovih sredstava. Jednim dijelom možemo se ipak u jednoj godini odreći i dijela ovakvih naknada koje imaju određene namjene i često se u jednoj godini niti ne koriste. Eto, najkraće o prijedlogu ovog zakona. Sljedeće što bih htjela reći jeste mišljenje Vlade. A Vlada kaže da ne podupire ovaj prijedlog zakona i iznosi također ove činjenice koje smo i mi naveli u obrazloženju zakona, da je ona u rujnu prošle godine popisala sve obveze i sačinila registar za koji eto 6 mjeseci analizira. Vlada je u svome paketu 10 antirecesijskih mjera rasterećenje gospodarstva neporeznima davanjima stavila pod drugu točku. I obrazložila vrlo kratko da će smanjiti pojedina neporezna davanja kao što je to npr. već smanjen doprinos Hrvatske gospodarske komore za 25%. Nije rekla u tom svom paketu kada će biti rok da se to učini, a mi smo eto upravo jučer raspravili rebalans proračuna. Prema tome, da se ozbiljno mislilo već sada nešto učiniti u ovom segmentu, onda bi to trebalo učiniti prije nego što se izvršio rebalans proračuna. Međutim, zanimljivo je ono što je Vlada rekla koji su koraci nakon toga što je popisala ove obveze i ustrojila registar. Dakle, rekla je da će to biti sljedeće aktivnosti. Detaljna analiza registra neporeznih prihoda uz sudjelovanje svih zainteresiranih strana za pojednostavljenje i racionalizaciju sustava. Nikakvih informacija o tome nema, 6 mjeseci od ustroja registra je prošlo. Dakle, nikakve aktivnosti nisu poduzimane. Sljedeće što je Vlada utvrdila, jest kontrola uvođenja novih neporeznih prihoda, definiranjem korištenja i dodatnih ograničenja. Što se u tom segmentu učinilo također nemamo nikakvu informaciju. Sljedeće je obveza ažuriranja registra i izmjene naredbe o uplatnim računima koliko prema našim informacijama učinjeno je samo to što su izmijenjene odredbe odredbe o uplatnim računima, tako da su objavljene za svaku pojedinu vrstu korisnika. Dakle, unatoč tome što je Vlada u paketu antirecesijskih mjera da će to učiniti, vidimo da to nije ozbiljna namjera jer u rebalansu proračuna koji ćemo u petak usvojiti nema niti jednog segmenta u kojem bi se smanjili upravo ovi neporezni prihodi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Pa onda otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš,

oslobađanju plaćanja od određenih neporeznih prihoda u 2009. godini, sastavni dio SDP-ovog antirecesijskog paketa, zakonskih rješenja koje je SDP ponudio kao svoj odgovor, kao svoje viđenje za kompenzaciju negativnih posljedica globalne gospodarske i financijske krize. Dakle i ovaj naš zakon je interventnog karaktera. Uvjetovan je recesijom kao posebnom situacijom i njegovo je djelovanje predviđeno kao što smo rekli samo za 2009. godinu iako je sve vjerojatnije sve jasnije da će recesija kao povod ovom zakonu protegnuti se i na 2010. godinu. Cilj je ovog zakonskog prijedloga smanjenje zakonskih davanja gospodarskih subjekata kako u redovnoj djelatnosti tako i kod investicijskih ulaganja, radi smanjenja troškova poslovanja, odnosno radi rasterećenja hrvatskog gospodarstva u uvjetima povećane nelikvidnosti i porasta cijena kapitala. Naime, iz registra neporeznih prihoda koje je u rujnu 2008. godine objavilo Ministarstvo financija vidljivo je da gospodarski subjekti u Hrvatskoj uz redovna fiskalna davanja plaćaju još čak 245 parafiskalnih nameta u vidu najrazličitijih naknada, pristojba, sudskih i administrativnih taksi, premija i članarina, novčanih kazni i stručnih ispita čiju naplatu obavljaju najrazličitiji subjekti od središnjih tijela državne uprave, preko jedinica lokalne i područne, dakle, regionalne samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, sve do javnih poduzeća i neprofitnih organizacija. O kakvom je parafiskalnom teretu riječ najbolje svjedoči podatak da je putem ovih neporeznih davanja tijekom 2007. godine, naime, za 2008. godinu još uvijek ne raspolažemo podacima, od gospodarstva ubrano 12,5 milijardi kuna. Dakle, uz to što su veoma brojni ovi neporezni prihodi iskazuju i vrlo dinamičan rast. Iz godine u godinu za otprilike milijardu i pol kuna, tako da su od 2002. do 2007. godine kumulativno povećani za oko 7 milijardi kuna. Najveći dio sredstava ubranih od ovih naknada, da budemo malo precizniji 5,3 milijarde kuna ili nešto više od 42% ukupnog iznosa slilo se u proračune jedinica lokalne samouprave. Daljnje 4 milijarde ili 33% naplaćenih prihoda otišlo je u izvanproračunske fondove između kojih daleko najduže rastu prihodi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a potom dakako i prihodi hrvatskih voda. U državnu kasu otišlo je 1,4 milijarde kuna ili 11% ukupno naplaćene svote ovih neporeznih davanja. Koliki je fiskalni značaj ovih davanja dokumentiraju i podaci i Ministarstva financija koji kažu da ona čine između tri i četiri posto bruto domaćeg proizvoda. To je na razini zemalja poput Njemačke, Italije, Irske, to je nešto više nego u Belgiji ali je manje nego u Francuskoj, Austriji ili recimo Nizozemskoj. Možda će vam biti interesantan podatak da je europski rekorder po tim neporeznim davanjima Finska gdje ovi prihodi čine više od 8% bruto domaćeg proizvoda. Hrvatska udruga poslodavaca nebrojeno je puta upozoravala da su upravo neporezni prihodi jedan od glavnih problema hrvatskih gospodarstvenicima, jer prema njihovi riječima lokalne vlasti, lokalne vlasti, komunalna poduzeća i javna poduzeća bez ikakve kontrole i bez ozbiljnih mogućnosti bilo kakvog utjecaja kreiraju svoje zahtjeve i zahvaćaju u džepove poduzeća i građana. To je zapravo i bio razlog što su tražili formiranje registra neporeznih prihoda da se konačno na jednom mjestu vidi o kojim je to davanjima riječ, tko ih je generirao, temeljem čega i koliko ona iznose. I sami poduzetnici ukazuju na to da lokalna samouprava uzima toliko, primjerice to je slučaj kod komunalnog doprinosa ili spomeničke rente da poduzetnici razmišljaju o odustajanju od započetog investicijskog projekta ili ako već rade, o prestanku poslovanja, jer jednostavno nemaju računicu dalje raditi. Problemi se dakako javljaju u svim dijelovima Hrvatske s time da je svaka sredina naravno i ona koja ima svojih specifičnosti. Ovdje treba naglasiti da je SDP predlagao da se ovaj zakon donese po hitnom postupku i to uoči usvajanja državnog proračuna za 2009. godinu kao i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave dakle, još u prosincu prošle godine kako bi efekti ovog zakonskog prijedloga bili mjerljivi već u ovoj 2009. godini. Međutim, što se hitnosti tiče, a gotovo sigurno i samog prihvaćanja i ovaj naš prijedlog doživjeti će jednaku sudbinu i kako oni prethodni iz antirecesijskog paketa. U međuvremenu dakle, u ova četiri mjeseca koliko je trebalo da naš prijedlog dođe na red za raspravu, neki njegovi dijelovi su postali i neaktualni. Naime, u međuvremenu je Hrvatska gospodarska komora sama umanjila stopu doprinosa od početka 2009. godine za 25%, dakle, upravo toliko koliko smo i mi predlagali tako da on sada iznosi 0,075% umjesto prijašnjih 0,1%. Nadalje, Ministarstvo zaštite okoliša početkom ovog mjeseca izmijenilo je pravilnik o ambalažnom otpadu na način da je poticajnu naknadu na ambalažni otpad vratilo na razinu iz 2008. tako da ona sada iznosi od 0,09 do 0,30 kuna po jedinici ambalaže zavisno od njezine zapremnine. Dakle, dio našeg zakonskog prijedloga zapravo je konzumiran i to je nama najbolja potvrda da je on dobar i da je potreban. I to je makar i djelomična satisfakcija ako ovaj prijedlog kao što sam već i prije rekla neće biti prihvaćen. Međutim, sigurno je da uz sve ovo postoji još niz mogućnosti kojima država može pomoći gospodarstvu u prevladavanju ove teške krize i to upravo dodatnim izmjenama pravilnika o ambalažnom otpadu i upravo o tome ali i o gubicima koje trpi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a potom dakako i sama država a koji nastaje upravo u području gospodarenja ambalažnim otpadom od pića i napitaka, nekoliko ću riječi reći dalje u nastavku. Naime, zainteresirani gospodarstvenici predlažu da se izmijeni članak 14 pravilnika, tj. da se izmjeni visina povratne naknade sa postojećih 0,50 na 0,30 kuna po ambalažnoj jedinici. Razlog zato leži u činjenici da su prema podacima fonda od početka primjene pravilnika a to je 1. siječnja 2006. godine proizvođači i uvoznici pića i napitaka stavili na tržište Republike Hrvatske oko 2,3 milijarde boca za koje su plaćene naknade a fond je u istom razdoblju prikupio oko 2 milijarde 950 milijuna boca. Dakle, povrat ambalažnog otpada iznosi oko 130%. Za ovu razliku od 650 milijuna boca a riječ je o starim bocama skupljenih s deponija, uvezenim bocama iz susjednih regija kao i izrađenim novim bocama, zamislite, upravo radi dobivanja povratne naknade od 0,50 kuna, fond je isplatio na ime povratne naknade čak 325 milijuna kuna. Za očekivati je da će se i dalje godišnje prikupiti oko 200 milijuna komada ambalažnih jedinica za koje nikada neće biti naplaćene naknade. Dakle, to su boce koje donose turisti, to je uvoz boca iz susjednih regija, za što će godišnje fond morati samo na ime povratne naknade isplatiti oko stotinu milijuna kuna i time zapravo stvarati financijski gubitak. Ukoliko bi se prihvatio prijedlog o smanjenju iznosa povratne naknade na 0,30 kuna fond bi za istu količinu ambalaže na ime povratne naknade umjesto sadašnjih 100 milijuna kuna isplatio 60 milijuna odnosno na godišnjoj bismo razini ostvarili uštedu od oko 40 milijuna kuna. Donošenjem ovakve odluke država bi pokazala razumijevanje za krizu gospodarstva. Gospodarstvo bi lakše prikupilo sredstva, a povrat ambalažnog otpada sigurno se ne bi smanjio. S druge strane, smanjila bi se siva ekonomija i uvoz boca iz susjednih regija, dakle prvenstveno iz Srbije i Bosne, a isto tako bi se demotiviralo pojedine subjekte da iz fonda izvlače novac na način da za 0,20 kuna izrađuju PET boce koje takve prazne i samo za tu svrhu proizvedene prodaju fondu za 0,50 kuna. Domišljatost hrvatskih građana ili bolje reći odlučnost da opstanu doista nema granica. U svakom slučaju, ovakvom mjerom godišnja ušteda za gospodarstvo i fond iznosila bi gotovo 200 milijuna kuna. I druga mjera koju predlažu gospodarski subjekti u cilju rasterećenja je izmjena članka 15. Pravilnika, tj. ukidanje poticajne naknade. Naime, poticajna naknada koja predstavlja opterećenje isključivo za ambalažu, za piće i napitke u svrhu poticanja korištenja višekratno primjenjive odnosno povratne ambalaže prilikom donošenja pravilnika u kolovozu 2005. opravdana je u javnosti činjenicom da je udjel plastike u komunalnom otpadu 11%, a od toga da je 40% PET ambalaža. U tom je smislu razlog uvođenja takve naknade bio sprečavanje onečišćenja okoliša bacanjem te ambalaže na neprimjerena mjesta, prvenstveno u prirodu te poticanje njezinog ponovnog prerađivanja u nove proizvode. Tada naravno nitko nije ni pomislio da će povrat jednokratne ambalaže biti preko 130% odnosno da će sva ta ambalaža biti prikupljena i predana u prerađivačke tvornice. S obzirom da je to sva ambalaža koja je stavljena na tržište prikupljena putem povratne naknade od 0,50 kuna upitan je dalje smisao postojanja poticajne naknade. Procjena gospodarstva je da bi ukidanjem poticajne naknade gospodarstvo godišnje uštedjelo približno 20 milijuna kuna. Iz svega naprijed izrečenog jasno je da bi od ovih mjera korist imali i hrvatski građani i hrvatski poduzetnici pa smo se eto s toga nadali da će u ovom slučaju Vlada i nadležno ministarstvo postupiti odgovorno i prihvatiti prijedloge koji su im zapravo upućeni iz gospodarskih krugova. Ovu našu nadu podgrijavala je i činjenica da je i sama Vlada u svom antirecesijskom programu predvidjela mjeru rasterećenja gospodarstva od neporeznih davanja, dakle već je spominjana ovdje točka 2. tog programa. I zapravo tim više čudi da je naš prijedlog Vlada, da je Vlada na njega negativno reagirala dakle da je dala negativno mišljenje. Ispada zapravo da nema drugog razloga za takvo negativno mišljenje osim onog već općepoznatog, standardnog da je prijedlog došao iz opozicijskih krugova odnosno redova, a eto Vlada svoje mjere ne daje. Naime, notorna je činjenica da u Vladinom antirecesijskom programu dakle u toj spominjanoj točci 2. koja govori o potrebi smanjivanja parafiskalnih odnosno neporeznih davanja još uvijek nije donesena niti jedna konkretna mjera. Još uvijek je sve u agregatnom stanju namjere. I da zaključim. Smanjenje navedenih parafiskalnih obveza u predloženom obujmu imalo bi pozitivan utjecaj na smanjenje ukupnih troškova poslovanja te troškova investiranja. U ovim kriznim vremenima svako rasterećenje investitora od izuzetno je velikog značaja radi osiguranja novih radnih mjesta odnosno radi zadržavanja postojećih radnih mjesta. Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Cijenjeni kolegice i kolege. Kažu da u ekonomskim raspravama daleko najčešće upotrebljavana riječ je riječ tržište i nesumnjivo je da je tržišno gospodarstvo u okviru kapitalističkog ekonomskog sustava najvažniji i najsnažniji generator cjelokupne gospodarske aktivnosti pa tako i društvenog napretka. Međutim, model tržišnog gospodarstava nije precizno i kruto determiniran apsolutno zadanim odrednicama već on ima na stotine nijansiranih varijacija. Posljednjih godina duboko ukorijenjeni neo-liberalistički pristup tržišnom gospodarstvu i dominirajući materijalizam, ali i neshvatljiva i nerazumna pohlepa čelnika ili tzv. top menagmenta mnogih kompanija, ponajprije financijskih institucija, onih zaljubljenika u fondove, zaljubljenika u papirnate fikcije doveli su do ekonomskih defekata i ekonomskih i tržišnih promašaja, prouzročili veliku svjetsku ekonomsku krizu, veći dio čovječanstva doveli u depresiju, a mnoge i u očaj. Zbog toga, smanjena gospodarska aktivnost događa se u skoro cijelom svijetu ali i u Hrvatskoj. Kako pridonosi financijski sektor smanjenju gospodarske aktivnosti, jedan banalan primjer nas upućuje. Prije nekoliko dana kada je jednom poduzetniku u Hrvatskoj koji je prije nekoliko godina pokrenuo određeni biznis, banka promijenila kamatnu stopu na dugoročni kredit sa 6 na 14%. Doista u takvim okolnostima se može samo očekivati da se odustaje od investicija, zato i ne čudi da mnogi nude različite modele i pristupe za lakši prolazak kroz krizu ili lakši izlazak iz krize. Stoga je i klub SDP-a Hrvatskom saboru je podnio Prijedlog zakona o oslobađanju plaćanja određenih neoporezivih prihoda, kao jedan od antirecesijskih zakona. financija prošle godine objavilo Registar neoporezivih prihoda koji je pokazao da je čak 245 raznih naknada, pristojbi, premija, članarina od kojih se godišnje uprihodi prosječno 12 milijardi kuna što doista potvrđuje da se radi o vrlo domišljatoj i širokoj lepezi i spektru davanja koja opterećuju gospodarstvo. Ali od tih prihoda valja naglasiti da čak polovica otpada na prihode jedinica lokalne samouprave, 32% su prihodi izvanproračunskih fondova, a samo 11% su prihodi države. Ovim prijedlogom zakona predlaže se smanjenje 6 različitih neoporezivih obveza koje plaćaju pravne i fizičke osobe u 2009. godini, a klub HDZ-a pridržava prijedlog odbora odbora matičnog da se zaključak da Hrvatskom saboru da se ne prihvati ovaj prijedlog zakona. Predloženo smanjenje, zašto je neprihvatljivo? Predloženo smanjenje šumskog gospodarstva sa 25% nije realno provedivo jer je ta naknada za opće korisno funkcioniranje šuma i ugrozila bi, bile bi posljedice ogromne kada bi zbog nedostatka sredstava izostala sanacija šuma, a kako znamo šume su uveliko ugrožene. Ponajprije zbog velikog procesa sušenja. Preloženo ukidanje vodnog doprinosa ugrozilo bi već osiguran stabilan izvoz financiranja jer vodni doprinos je upravo i uveden budući da sredstva iz državnog proračuna nisu bila dostatna za tehničko i gospodarsko održavanje oko 25 tisuća vodotoka i više od 4 tisuće 300 kilometara osnovne odvodnje. Predloženo smanjenje naknade za ambalažu i ambalažni otpad za 50% je nepotrebno jer je izmijenjenim pravilnikom već umanjeno za 40%. Predloženo smanjenje spomeničke rente za 50% ugrozilo bi redovitu i planiranu zaštitu i očuvanje kulturnih dobara jer je upravo spomenička renta jedna od najvažnijih segmenata u tom procesu, ali sve i promjene visine naknada ili eventualno ukidanje naknada su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Predloženo smanjenje komunalnog doprinosa za 20% nije provedivo jer je određivanje visine komunalnih doprinosa samoupravno pravo jedinica lokalne samouprave i to sukladno članku 134. Ustava i sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Predloženo smanjenje doprinosa Hrvatske gospodarske komore za 25% je također u ovom trenutku nepotrebno jer se u međuvremenu Hrvatska gospodarska komora na skupštini svojoj donijela odluku o umanjenju davanja izdvajanja za Hrvatsku gospodarsku komoru i to za za 25%, tako da sada izdvajanja izgledaju umjesto 0,01%, 0,0075% s tim da je ova odluka Hrvatske gospodarske komore dobra za gospodarstvo, međutim, očekujemo da će i ona ići na doradu jer ukupni prihodi nisu vjerodostojan pokazatelj niti može biti prava osnovica za naknadu jer ona ne smije biti konačno rješenje jer ukupni prihod nije odgovarajući pokazatelj poslovanja. Važno je naglasiti da bi predloženim smanjivanjem oporezivih prihoda došlo istodobno i do smanjenja planiranih prihoda svih subjekata koji koriste navedene neoporezive prihode pa tako i do smanjenja prihoda državnog proračuna, proračuna gradova i općina, a u prijedlogu zakona nije navedeno kako će se osigurati zamjenski prihodi, odnosno nadoknaditi manjak prihoda u državnom proračunu, kao i u proračunu gradova i općina. Isto tako, važno je naglasiti da je ovaj registar neoporezivih prihoda koji je utvrdio 245 različitih vrsta naknada, vjerojatno samo prvi korak da sada slijedi detaljna analiza, a onda i konačno rješenje kako na sustavan način riješiti problem različitih naknada koje na tako mnogobrojan način opterećuju gospodarstvo. Naravno da svako porezno rasterećenje djeluje pozitivno na gospodarsku aktivnost, ali još jedanput bih naglasio da samo monetarnom politikom može se izravno utjecati na rasterećenje gospodarstva i brži ekonomski rast, a što je u ovom trenutku najpotrebniji i Hrvatskoj i velikom dijelu svijeta. Jer nesporno je i znanstveno dokazano, a u praksi potvrđeno da je ponuda novca, a time i cijena novca, odnosno razina kamatnih stopa ima najizravniji i najsnažniji utjecaj i na proizvodnju i na zaposlenost i na cijene. To je nedvojbeno najučinkovitiji instrument, antirecesijski instrument koji nas može razuvjeriti da ovaj ekonomski svijet nije jedini svijet i da postoji i drugi ekonomski svijet koji bi trebao biti bolji. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Da, točno je ovo što je ovdje navedeno. Mi danas imamo 245 parafiskalnih nameta. Dio tih prihoda normalno pripada lokalnoj samoupravi, dio ide prema državi, međutim ono što je najtragičnije, to je 3,8% bruto društvenog proizvoda. Ako je bruto društveni proizvod lani bio 350 milijardi kuna, hajde sada to pogledajmo koliko je tih 4%, znači mi slobodno možemo govoriti da će ove 2009. to iznositi cca 15 milijardi kuna, ako je točan podatak da je za 2007. to iznosilo 12 milijardi kuna. Ovim člankom 1. SDP predlaže da se oslobode plaćanja određenih neporeznih prihoda koje plaćaju pravne i fizičke osobe u 2009. godini i to, znači za vodni doprinos u određenim postocima jasno, naknada opće korisnosti funkcioniranja šuma, naknada za ambalažu i ambalažni otpad, spomenička renta, komunalni doprinos, doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori. IDS bi međutim ovdje imao još neku nadopunu. Mi bi voljeli kada bi predlagači prihvatili da se u cijelosti ukine ukine prvo ZAMP, za mene je to jedna izmišljotina za mažnjavanje novca. Kome taj novac ide, ljudi bi voljeli znati. jedan od najčešćih prigovora malih trgovaca, frizerki, ugostitelja, brijača ili briceta kako bismo mi rekli kod nas je upravo taj ZAMP i ja osobno mislim da to valja ukinuti, po tom osnovu obrću se desetine milijuna kuna, a taj novac, imamo dojam da se dijeli na jedan krajnje netransparentan način. Još gore sa ovom televizijskom pristojbom. Ona danas, ako se ne varam iznosi 78 kuna. Hrvatska radiotelevizija, ako se ne varam, ubire po tom osnovu preko milijardu i 100 milijuna kuna. Dvjestotinjak ljudi na Hrvatskoj radioteleviziji ima daleko veće plaće od ministara, zastupnika itd., to znamo da je istina, međutim to me ne zanima. Ono što mene smeta je nešto drugo, da ono otvoreno počinju određivati poglavito u ovo predizborno vrijeme posao za Vladu. I doista postaju servis Vlade. No da se ja sada vratim na pretplatu. Zamislite gospodo jednog bezobrazluka. U jednom hotelu na primjer imate stotinjak osoba. I sada sada svaka ta soba mora platiti ovu televizijsku pretplatu, znači 100 soba puta 78 kuna, to je 7 tisuća 800 kuna puta 12, to je negdje oko 95 tisuća kuna na godišnjoj razini. Pazite, samo na televizijsku pretplatu. A nitko da si postavi pitanje koliko je to recimo prodanih kava, koliko je to ručkova, koliko je to prodanih ležajeva itd. Ministarstvo recimo turizma izračunalo je da ti parafiskalni nameti po jednom hotelu recimo stotinjak soba ako imamo na umu se ne razumije./… komunalnu naknadu, spomeničku rentu, komorski doprinos, vodni doprinos itd., znači jedan takav hotel na godišnjoj razini za te parafiskalne namete mora izdvojiti oko 1 milijun kuna. E sad, ako tih 1 milijun kuna podijelimo sa 365 dana recimo 5, 6, 7 soba svaki dan mora biti u funkciji samo da bi se plaćali ti parafiskalni nameti. To je nešto o čemu stvarno treba razmisliti i što isto tako bi trebalo po mom sudu što je moguće prije promijeniti. Konačno, s druge strane si čovjek isto tako mora postaviti pitanje po kojoj logici to Hrvatskoj radio-televiziji treba pripasti na godišnjoj razini preko 1 milijarda kuna a svim ostalim tim medijima po tom nekakvom osnovu možda pedesetak ili šezdesetak ako da toliko recimo milijuna kuna. S druge strane, da Hrvatska radio-televizija nema te pretplate pa oni ne bi mogli poslovati niti dva mjeseca. S pravom recimo se poziva sa Hrvatske radio-televizije premijera za ovaj blindirani BMW. A da li je netko progovori o gospodinu Sutliću? Što to govori? Da je Hrvatsku Da je Hrvatsku radio-televiziju teže prozvati recimo od hrvatske vlasti. To znači da su oni ma usuđujem se reći gotovo moćniji od mnogih ne koji sjede u ovome parlamentu nego od mnogih ministara pa i od nekih vlada. Dobro, to govori s druge strane da imamo slobodu tiska itd., da možemo prozivati koga god hoćemo što je svakako dobro ali bi isto tako bilo dobro da Hrvatska radio-televizija poglavito do ovih ili nekih budućih izbora u najmanju ruku bude neovisna i stranački nepristrana. Ovo ostalo u ovom zakonskom prijedlogu ja apsolutno pozdravljam ali mislim da treba isto tako progovoriti o komorskom doprinosu a ne da nam se Gospodarska komora u pravom smislu te riječi pretvara u političku stranku Nadana Vidoševića. Ako misli gospodin Vidošević ići u izbore, zašto ne, Bože moj, to je legitimno pravo svakoga. Ako želi ići sa Gospodarskom komorom također, pa i neka registrira tu komoru kao političku stranku i onda neka se okuša u izazovu koji je pred nama. Za kraj slažem se sa jednom rečenicom mog prethodnika koji je rekao da najveći parafiskalni namet su u ovom trenutku ove kamate, promjenjive kamate. Zbog promijenjivih okolnosti vidimo da banke svako toliko korigiraju te kamatne stope, uvijek jasno na više ali i uvijek se pozivaju na te promjenjive okolnosti. Međutim, ako su promjenjive okolnosti za njih a jesu onda su valjda promjenjive okolnosti i za građane. Međutim, ta načela vrijede za banke ali ne vrijede i za građane. Sve u svemu, ja osobno držim da je ovaj zakon u redu. Za početak predlažemo da uz ove parafiskalne namete razmisli se i o smanjenju ako ne u cijelosti o ukidanju i ZAMP-a, o smanjenju i pristojbi za ovu drugu, treću, četvrtu ili ne znam kakvu televiziju. Zapravo, to treba u cijelosti brisati, za smanjenje komornog doprinosa i jednako tako kada već radimo o tim izmjenama možda ne bi bilo zgoreg da donesemo neki zakon o reviziji pretplate. Ono što mene raduje da je gospodin Bajs nedavno izjavio da će se vjerojatno voditi i ići u pravcu ukidanja televizijske pretplate za onu drugu, treću, četvrtu ili desetu, ili ne znam koju televiziju u nekom hotelu, ono sa 10% PDV-a to će vjerojatno ići malo teže osim ako nismo spremni na jednu proračunsku rupu ne od 8 nego od 20 milijardi kuna. Ali sve u svemu, meni se čini da je ovaj zakon više nego logičan a jedina primjedba koja bi išla iz kluba IDS-a bila bi ona koja se tiče komunalne naknade. To je naprosto "jedno pravo lokalne samouprave" i mislim kada bi im još i to doveli u pitanje da bi funkcioniranje iste u velikoj mjeri bilo otežano ili iako treba računati da bi možda lokalna samouprava iz nekih drugih prihoda, na primjer povećane gospodarske aktivnosti mogla kumulirati kumulirati sredstva koja bi po tom osnovu izgubila. Međutim, što ćemo kada recimo porez na dobit je u cijelosti prihod državnog proračuna a ne više kao što je bilo do jučer lokalne samouprave. Sve u svemu, zakon je apsolutno logičan, IDS ga podržava i želimo vjerovati da će ići u drugo čitanje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDSS-a gospodin zastupnik Mile Horvat. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. U ime kluba SDSS-a ja ću pokušati prezentirati mišljenje odnosno naše viđenje ovoga prijedloga zakona. Dakle, kao i moj prethodnik u načelu mislimo da je ovaj prijedlog zakona za klub SDSS-a prihvatljiv u ovoj situaciji. Mislim da je inicijativa ne samo politički mudra nego čak mislimo da je i racionalna i da je jedna od kvalitetnijih u paketu vaših odnosno predlagačevih antirecesijskih mjera koje smo imali ovdje prilike da raspravljamo. Istina je da bi se lista parafiskalnih davanja mogla nešto i proširiti a ja ću u svom izlaganju da se i određena parafiskalna davanja ovog trenutka izuzmu, odnosno skinu sa ove liste. Posebno smo svjesni da je komunalna naknada, odnosno komunalni doprinos nekakva kategorija koja je praktično diskreciono pravo svake lokalne samouprave, da je oblikuje kako misli da je za nju najprihvatljivije i najbolje. Međutim, na terenu smo došli do saznanja da pogotovo u gradskim sredinama sa prostora sa kojeg ja dolazim iz istočne Slavonije su kao i u svim gradovima u Republici Hrvatskoj te komunalne naknade čak možda nesrazmjerno velike, pa imamo situaciju da određena prigradska naselja imaju gotovo isti tretman u pogledu plaćanja visine komunalne naknade kao da se nalaze u nekakvoj bližoj zoni grada. imamo isto taku situaciju da mladi ljudi koji bi htjeli da koriste one benefite dakle da dobiju građevinski materijal i grade kuću, jednostavno dolaze u sumnju i u razmišljanja da li da uđu u taj posao zbog visokih komunalnih naknada koje moraju prethodno akontirati prije nego što uđu u korištenje ovih privilegija. Ono što bih ja ovdje rekao i molio predlagatelja da uvaži, jeste činjenica da da OKFŠ, dakle opće korisne funkcije šume o kojima imamo različita razmišljanja i različito viđenje, ne bi trebalo ovog trenutka da budu u ovom zakonskom prijedlogu. Zašto? Zato što OKFŠ je jedna poseban fond koji se ubire na način kako je to propisano zakonom i pravilnikom u stopi od 0,007% od ukupnog prihoda pravnih subjekata na kraju godine i on se onda deponira na poseban jedan fond koji istina se vodi u Hrvatskim šumama. Međutim korištenje toga OKFŠ-a nije u funkciji Hrvatskih šuma kao institucije, u direktnoj funkciji, dakle u direktnom poslovanju. Inače se taj OKFŠ zove u unije se on naziva "Zelenim porezom". Vjerojatno ima razloga zbog čega se on tako zove i vjerojatno je to rezultat toga što se ipak ovog trenutka bez obzira na recesiju i na krizu koja je šira, izvan naših prostora dakle, a posebno se preferira na prostorima Ja moram reći da je prošle godine 2008. po osnovu OKFŠ-a sakupljeno negdje oko 426 milijuna kuna. od toga je polovina otišla negdje oko 380 je otišla za šume, za sanaciju šuma na prostoru krša, a 339 za sanaciju šuma u kontinentalnog dijelu. Isto tako je negdje oko 120 milijuna kuna iz OKFŠ-a utrošeno za znanstveni rada i za šumarsku savjetodavnu službu. Ono što je posebno bitno ovdje, gdje ja vidim da je posebna uloga OKFŠ-a i zbog toga bojim se da zadiranje u tu masu sredstava onda i dovelo u pitanje funkcioniranja toga OKFŠ-a jeste što je dato u 2008. godini iz toga fonda za razminiravanje negdje oko 100 milijuna kuna, dato je i za zaštitu šuma isti toliki iznos, dato je za gospodarenje privatnim šumama 50-ak milijuna ali više kroz institucionalno formiranje toga sektora privatnih šuma i dato je što je najvažnije za vatrogasne zajednice na kršu. Negdje oko 20-ak ili nešto više milijuna kuna. Prema tome, struka misli bar ono što saznanje koje ja imam, struka misli da bi svako umanjenje sredstava OKFŠ-a dakle zadiranje u prihod priliv sredstava po ovom osnovu kao što mi to predlažemo, bi dovela u pitanje potpunu kvalitetu rada OKFŠ-a i funkciju OKFŠ-a. Tu se možda može govoriti i o onome kvalitativnom dijelu zadiranja u samo šumarstvo u same šume, pogotovo u one ugrožene vrste kao što su jela ili hrast lužnjak itd. Prema tome, ako ne moramo naša je sugestija i na kraju je ovaj tekst zakona podržavamo i glasat ćemo za njega, ali ako ne moramo, bilo bi dobro ako se može ova kategorija ODFŠ-a izostaviti s ovog popisa. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Svjesni da najvjerojatnije u petak a sasvim sigurno u trenutku kada tu gledamo kolegu Čehoka da predstoji glasanje i da vladajuća većina neće podržati ovaj prijedlog koji mnoge vrlo konkretne, koji su na žalost dolazili iz oporbe, ali je činjenica da takvih prijedloga nema s područja pozicije, mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo prijedlog kolege iz Kluba zastupnika SDP-a. Prijedlog zakona o oslobađanju plaćanja određenog neporeznih prihoda u 2009. godini, zbog nekoliko razloga. Prvo, u nekoliko rasprava po drugim temama utvrdili smo i zajedno smo se složili i opozicija i pozicija, da izvanproračunski nameti u znatnoj mjeri otežavaju mogućnost stvaranja nove vrijednosti. Na koncu konca i premijer i Vlada Republike Hrvatske sa predstavnicima Udruge poslodavaca prošle godine u 10. mjesecu zajednički su ustvrdili da je to nešto o čemu Vlada treba napraviti određene aktivnosti, poduzeti određene aktivnosti. I činjenica je, a i to je kolegica Zgrebec u ime predlagača vrlo jasno rekla, da od svih tih aktivnosti jednino što imamo, imamo Znači u lijepo pisanim tekstom, nešto što svi zajedno znamo na jednom listu papira ili skupu papira, zajedno priklamanih i nešto što isto tako svi zajedno znamo da je to da je to 12,5 milijardi na godišnjem nivou. Sigurno da u tih 12,5 milijardi ima opravdanih prihoda, posebno kada govorim o jedinicama lokalne uprave, jer činjenica da Vlada Republike Hrvatske nije spremna jedinicama lokalne uprave i regionalne uprave kroz decentralizaciju centralnog budžeta i na taj način vrijeđajući njihovu inicijativu i njihovu pamet, nije spremna decentralizirati ali s druge strane taj prostor ima potrebe, ima ideje, ideje koje centralni budžet ne prati po jasnim kriterijima, prati po sasvim nekakvim drugačijima i normalno da im se javlja potreba da uvode određene mogućnosti financiranja svojih projekata. Prema tome to su, to je tih dio od 12,5 milijardi koji imaju svoje opravdanje unatoč teškom trenutku, prije svega gospodarskom u kojem jesmo i jednoj besperspektivnoj situaciji momentalno, ali ima dio o kojemu treba progovoriti dio na koncu konca za kojeg se i Vlada izjasnila da ga treba promijeniti. Međutim, evo prošlo je već 7 mjeseci, nije se desilo gotovo ništa. Prema tome, i u tom smislu i u tom pravcu podržati ćemo prijedlog kolega iz Kluba SDP-a, ponavljam svjesni da ta podrška je podrška ovdje za govornicom, ali da te podrške, znači prijedloga kojega su uputili kolege iz kluba SDP-a i ostali klubovi koji podržavaju taj prijedlog u, nažalost u bližoj budućnosti, nadam se da ne moram govoriti o onoj daljnjoj budućnosti, ali s obzirom na ukupni gospodarski trenutak, mislim da je nužnost i potreba trenutnog djelovanja, prije svega Vlade koja izostaje i izostala. Mislim da ti na koje se odnosi, kojima direktno omogućava mogućnost ili šansu da stvore novu vrijednost da neće imati koristi od ove inicijative. Sam ovaj prijedlog i obrazloženje ovoga prijedloga vrlo je jasan, koncizan i da se ne ponavljamo, nemam potrebu detaljnije elaborirati, to su jako dobro odradili i kolegica Zgrebec u ime predlagača i kolegica Jelaš u ime kluba, pa čak i kolega Marić u ime kluba HDZ-a u mnogim elementima otprilike u pravcu daje podršku u pravcu potrebe rješavanje toga, I ja bih pored već iskazane podrške kluba HNS-a u ovoj inicijativi na kraju postavio tri pitanja. Prije svega i nama ovdje u Sabornici, možda temeljem tih pitanja uz jednu dozu odgovornosti i svijesti lakše ćemo donijeti ili odlučiti se koji, da li plus ili minus stisnuti prilikom glasanja a to je prije svega s pozicije poduzetnika, onih koji plaćaju te doprinose, onih koji su nam u ovom trenutku nasušno potrebni, oni stvaraju novu vrijednost. A isključivo sa novom vrijednošću možemo zadovoljiti i one potrebe koje su definirane, o tome smo jučer raspravljali čitav dan, rebalans proračuna. I slušajući jučerašnju raspravu, nekoliko ljudi me pitalo sinoć i čak i danas ujutro, slušajući jučer silne ispravke netočnih navoda, jednostavno gdje je problem, sve je dobro. Mislim da se zamagljuje i da sami sebi ne želimo priznati realnost, situaciji i potrebu hitnog djelovanja u toj situaciji pa u tom smislu i pitam koja je vidljiva korist i svrsishodnost za same obveznike koji plaćaju ovu uslugu kroz ove izvanproračunske prihode koja je vidljiva korist za njih. Drugo, koja je pozicija, prije svega poslodavca onih na kojima je najveća odgovornost u ovom trenutku, koja je pozicija poslodavaca i onih koji plaćaju određenu uslugu u kontroli trošenja tih sredstava, da li imaju oni tu mogućnost? A činjenica je da te izvanproračunske prihode naplaćuje porezna uprava, to je činjenica. Da li oni imaju tu mogućnost? Nemaju. I treće i zadnje, smatram, a istovremeno i pitam Vladu, mislim da postavljam pitanje u ime svih nas jer jednostavno potreba i situacija trenutka je takva a to je i Vlada bi trebala imati taj stav kojim tempom ćemo djelovati s obzirom na važnost i ovog problema i svih ostalih koji se vežu na to, s obzirom na opći trenutak. Od 10 mjera koje je donijela Vlada ova mjera je na drugom mjestu. Od tih 10 mjera mi evidentno imamo samo jednu, ostalo je sve još uvijek …/Govornik se ne razumije./… pismo namjere. Imamo rebalans proračuna i ništa drugo. U tom kontekstu moja poruka u ime Kluba Hrvatske narodne stranke svima nama da prestanemo se natjecati čija i tko je pametniji, čija je ideja pametnija ajmo se konačno uključiti svi zajedno, uključiti svu svoju pamet, jer ona u ovom trenutku svima nama izuzetno potrebna i za naše građane nasušno potrebna. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, iako je Ministarstvo zaštite okoliša početkom ožujka 2009. godine izmijenilo Pravilnik o ambalažnom otpadu i to na način da je poticajna naknada na ambalažni otpad vraćena na razinu iz 2008. godine, odnosno 0,09 do 0,30 kuna po jedinici ambalaže, čime je defacto dio našega prijedloga zakona o oslobađanju plaćanja određenih neporeznih prihoda u 2009. godini i konzumiran. Smatram da ovom prilikom ipak treba progovoriti o opterećenju gospodarstva naknadama za ambalažni otpad ali i o gubicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pa tako i države a koji nastaju upravo u području gospodarenja ambalažnim otpadom od pića i napitaka. Drugim riječima, iako pozdravljamo djelomično izmjene Pravilnika o ambalažnom otpadu na način koji je to ministarstvo učinilo početkom ožujka i čime je ipak tek djelomično konzumiran dio prijedloga iz zakona o kojem danas raspravljamo u SDP-u smatramo kako postoji još cijeli niz mogućnosti i mjera kojima država može olakšati gospodarstvu da prebrodi ovu iznimno tešku i kriznu godinu i to upravo dodatnim izmjenama Pravilnika o ambalažnom otpadu. Podsjetiti ću vam da proizvođači i uvoznici pića i napitaka Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu su obveznici plaćanja četiri naknade u fond, i to naknade zbrinjavanja koja se sastoji od dvije naknade, naknade po težini i naknade po jedinici proizvoda, povratne naknade i poticajne naknade. S obzirom na to da se Hrvatska nalazi u iznimno ozbiljnoj i gospodarskoj krizi, gospodarstvenici su Vladi i nadležnom ministarstvu uputili prijedlog kojim bi se rasteretilo kako potrošače, tako i proizvođače koji su obvezni poštivati pravilnik o ambalažnom otpadu i to stoga jer su izmjene i dopune pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu iz 2008. godine uvjetovale iskazivanje svih naknada pojedinačno kako trgovine ne bi obračunavale trgovačku maržu na iste te kako bi mogle ostvariti pravo na naknadu od 0,15 kuna koji isplaćuje fond po prikupljenoj boci. Gospodarstvenici stoga predlažu izmijeni visina naknade sa 0,50 kuna na 0,30 kuna po ambalažnoj jedinici, odnosno članak 14. Pravilnika: "… jer se povratna naknada tretira kao prolazna stavka i država i fond od nje nemaju neposredne koristi." Prema podacima fonda od početka primjene Pravilnika, a to je podsjećam 1. siječnja 2006. godine, proizvođači i uvoznici pića i napitaka su stavili na tržište Republike Hrvatske oko 2,3 milijarde boca za koje su plaćene naknade, a fond je prema podacima prikupio oko 2,953 milijarde 2,953 milijarde boca za razliku od 650 milijuna boca, a to su stare boce s deponija, uvezene boce iz susjednih regija, višestruko vraćanje boca, fiktivno vraćanje, izrada novih boca radi dobivanja povratne naknade od 0,50 kuna. Fond je isplatio 325 milijuna kuna samo na ime povratne naknade. Analizirajući iste podatke za očekivati je daljnje godišnje prikupljanje oko 200 milijuna komada ambalažnih jedinica za koje nikad neće biti naplaćene naknade, a to su boce koje donose turisti, uvoz boca iz susjednih regija za šta će godišnje fond morati samo na ime povratne naknade isplatiti oko 100 milijuna kuna, a samim time će gomilati i gubitak. Ukoliko se prihvati prijedlog visine iznosa povratne naknade od 0,30 kuna, fond bi za istu količinu ambalaže na ime povratne naknade isplatio 60 milijuna kuna umjesto 100 milijuna kuna što dovodi do uštede fonda na godišnjoj osnovi od oko 40 milijuna kuna. Smatram kako bi donošenjem ovakve odluke država pokazala senzibilitet prema standardu gospodarstva. Gospodarstvo bi lakše prikupilo sredstva, a povrat ambalažnog otpada ne bi se zasigurno smanjio, a trenutno iznosi, podsjećam, 130%. A posebice se smanjila siva ekonomija i uvoz boca iz susjednih regija odnosno iz Srbije i Bosne što je sada slučaj, baš kao što bi se i demotiviralo pojedine subjekte da iz fonda izvlače novac na način da za 0,20 kuna izrađuju PET boce koje takve prazne i samo za tu svrhu proizvedene, prodaju fondu za 0,50 kuna. Ovakvom mjerom godišnja ušteda za gospodarstvo i fond iznosila bi gotovo 200 milijuna kuna, naravno za ono gospodarstvo koje ne spada u sivu zonu. Druga mjera kojom bi se u ovom području rasteretilo gospodarstvo, a koju predlažu gospodarstvenici jest ukidanje poticajne naknade odnosno izmjena članka 15. Pravilnika. Naime, poticajna naknada koja predstavlja opterećenje isključivo za ambalažu za piće i napitke u svrhu poticanja korištenja višekratno primjenjive odnosno povratne ambalaže, prilikom donošenja Pravilnika u kolovozu 2005. godine opravdavana je u javnosti činjenicom da je udjel plastike u komunalnom otpadu 11%, a od toga je 40% PET ambalaža. U tom je smislu razlog uvođenja takve naknade bio sprečavanje onečišćenja okoliša bacanjem te ambalaže na neprimjerena mjesta, prvenstveno u prirodu te poticanje njezinog ponovnog prerađivanja u nove proizvode. Tada nitko nije ni pomišljao da će povrat jednokratne ambalaže biti preko 130% odnosno da će sva ta ambalaža biti prikupljena i predana u prerađivačke tvornice. S obzirom na to da je sva ambalaža stavljena na tržište putem povratne naknade od 0,50 kuna i prikupljena, sada je upitan njen daljnji smisao. Gospodarstvenici ističu da ne postoji istraživanje o navikama potrošača odnosno koju ambalažu potrošači preferiraju prilikom kupnje tih proizvoda u Hrvatskoj. Istraživanja u Europi govore da potrošači isključivo preferiraju kupnju proizvoda u jednokratnoj ambalaži. Osim toga, pravilnikom su propisani nacionalni ciljevi udjela povratne ambalaže za ostala alkoholna pića, iako u svijetu nigdje ne postoji proizvodnja višekratnih boca za tu vrstu proizvoda te se logički nameće pitanje kako će ih proizvođač ili uvoznik onda i ispuniti. S obzirom na sve navedene okolnosti, nerealno je u 2009. godini očekivati ispunjenje nacionalnih ciljeva, udjela povratne ambalaže od 25% u odnosu na 2008. godinu kada su ti ciljevi bili 15% za kategoriju proizvoda vino, ostala alkoholna pića, sokovi, ostala ostala pića, voda mineralna, izvorska i stolna. Procjena gospodarstva je da bi uvođenjem ove mjere gospodarstvo godišnje uštedjelo približno 20 milijuna kuna. U ovom trenutku industrija pića prema svim pokazateljima bilježio pad prodaje i stoga bi prihvaćanje ovih prijedloga bilo u korist održivog razvoja Hrvatske. Posljedice uvođenja ovakvih mjera odnosno izmjena Pravilnika ne bi bila porast maloprodajnih cijena, čak ni zadržavanje postojećih i to iz jednostavnog razloga. Trgovina bi u skladu s odredbama Pravilnika morala izvršiti korekciju cijena, a ne zadržati istu maloprodajnu cijenu i time ostvariti posebnu dobit. A od toga bi koristi imali svi građani i građanke Hrvatske pa se u SDP-u nadamo da će u ovom slučaju Vlada i nadležno ministarstvo postupiti odgovorno i prihvatiti iz gospodarskih im krugova upućene prijedloge. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče. Kolege zastupnici. Pa ovo je još jedan od zakona iz SDP-ove antirecesijske grupacije sa ograničenim trajanjem, do konca 2009. godine. I što on predlaže? Pa predlaže da se ne plaća vodni doprinos, a tko plaća vodni doprinos? Plaćaju ga investitori građevinskih objekata. Bilo bi dobro da kad već nešto predlažemo da vidimo koje bi bile posljedice ili rezultati toga. Ja naprosto ne vjerujem da će investitori građevinskih objekata, ako ih oslobodimo ili smanjimo taj vodni doprinos, pojeftiniti cijenu stanova na tržištu zbog toga. Naprosto ja to ne vjerujem iz dosadašnjeg iskustva. Onda smanjiti treba šumski doprinos za 25%. Tko plaća šumski doprinos? Pa plaćaju ga trgovačka društva, a prihod je Hrvatskih šuma. A sad kad smo već na naknadi za ambalažu i ambalažni otpad da se smanji za 50%, prije svega čemu je to namijenjeno? Namijenjeno je zaštiti okoliša. Drugo, pa tko skuplja taj ambalažni otpad? Pa skuplja sirotinja da bi preživjela. Skupljaju ljudi koji su socijalno ugroženi i da im faktički ovo što oni rade sigurno, ne vjerujem da netko to radi iz hobija, naprosto mislim da nitko to ne radi iz hobija, nego čiste nužde preživljavanja, pa sad da i to smanjimo mislim da bi to bio čisti udar upravo na tu sirotinju koja po kantama za smeće kantama za smeće skuplja ovu ambalažu i nosi da bi nešto dobila, neku kunu od toga. Mislim da to nije baš neka socijalna mjera koja bi bila za pohvalit se. Što se tiče spomeničke rente da se smanji za 50%, znamo da su spomeničke rente namijenjene financiranju i održavanju objekata kulture. Komunalni opet doprinos da se smanji za 25%. Pa opet plaćaju investitori građevinskih objekata. Još jednom ponavljam, naprosto ne vjerujem da bi, da im smanjimo taj komunalni doprinos, oni smanjili cijenu stanova. Jedino ako SDP ima tu garanciju, dapače ja bih onda bio za ovaj prijedlog i podržao ga zdušno. Doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori da se smanji za 25% normalno, plaćaju ga trgovačka društva. Sad kad bi ocijenili ovaj prijedlog zakona, ja mislim da je riječ o krajnje nerealnom prijedlogu. Predlaže se kao što sam rekao potpuno ukidanje ili smanjivanje za četvrtinu, odnosno za polovinu određenog javnog davanja, a da se istovremeno ne predlaže kako osigurati zamjenska sredstva. Znači, nigdje SDP nije rekao kako osigurati zamjenska sredstva od ovoga što će smanjiti. Nisu prikazani čak niti očekivani učinci poboljšanja koji bi se postigli smanjenjem ovih neporeznih davanja ili obaveza. Svi ovi prihodi, vjerujem da vam je to poznato služe za određene propisane zakonom namjene. Nesporno je i to da treba razgovarati o smanjenju neporeznih davanja, rasterećenju troškova gospodarstva po tom osnovu, ali svaki od ovih izvora služi za određene namjene i po meni bi ga trebalo analizirati jednog po jednog, a ne ovako paušalno ići i predlagati. I po meni bi trebalo onda predložiti zamjenske izvore. Znači, ako predlažemo nešto da se ukine, da se nešto smanji, da se nečem oduzme novac, onda bi trebalo reći odakle bi se to financiralo, iz kojih izvora i odakle uzet. Ovako sročen prijedlog, on privlačno zvuči, on ima svoj populistički karakter u svakom slučaju u ovom dijelu više za poslodavce, nego za zaposlenike, radnike, za socijalno ugrožene kategorije. Ovo bi više odgovaralo normalno hrvatskoj udruzi poslodavaca ili poslodavcima. Ali mislim da je ovo još jedan od tih zakona koji ima samo zajedničku ambalažu, a sadržaj je upitne kvalitete. Hvala lijepo. Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Netočno je da mi predlažemo da se smanji ova naknada za vraćene boce koje građani skupljaju i dobivaju po boci 0,50 kuna. Mi predlažemo da se smanji onaj doprinos, ona naknada za ambalažu i ambalažni otpad koji plaćaju proizvođači koji pakiraju svoj proizvod u takvu ambalažu, koji u prošloj godini je iznosio od 0,09 do 0,30 kuna po jedinici ambalaže, a Vlada je predlagala da u ovoj godini bude za 33,3% veća. Kad smo mi pisali taj zakon, onda je taj iznos trebao biti uvećan za 33,3% i iznositi od 0,12 do 0,40 kuna po jedinici ambalaže. Na sreću, Vlada je prije nekoliko dana odustala od toga i ostavila je razinu iz 2008. godine. Pa ni Vlada nije rekla gdje će nadoknaditi taj dio. Dakle, očito je da to nije tako veliki problem bio. U 17,26 isteklo je vrijeme za prijavu u raspravu u trajanju od 10 minuta. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nema sumnje da je ovo jedan dobar i kvalitetan prijedlog zakona, ali koji već u samom startu, s obzirom da živimo i u vremenu i u društvu, a i u državi izmijenjenih i drugačijih vrijednosti nego što bi one zaista istinske trebale to biti, onda sve što je dobro izaziva sumnju. Država konačno, a i u pogledu ovog prijedloga zakona treba pokazati da joj je stalo, da ima dušu, a pogotovo u ovim teškim vremenima. Naime, vidjeli smo već i izlaganja uvodnog predlagatelja, odnosno gospođe Dragice Zgrebec koja je govorila u ime predlagatelja da u Hrvatskoj postoji najmanje 80 vrsta različitih naknada, doprinosa, pristojbi, različitih vrsta nameta koji kao paraziti su navalili na pojedinca, ali jednako tako i na pravnu I ti skriveni nameti uz već postojeći porezni predstavljaju taj neporezni teret koji izravno umanjuje dohotke. Izravno umanjuje dohotke. I dobit kako pojedinca, kako građanina, tako i poduzetnika. Riječ je upravo o davanjima na temelju posebnih propisa i postoji jednostavno sve s vremenom, iz godine u godinu sve značajnija stavka kako u državnom proračunu, ali tako gotovo još više proračunima jedinice lokalne samouprave. I zato je evo šansa i prilika i na ovim lokalnim izborima ako država i kod ovog zakonskog prijedloga ostane gluha, nijema i slijepa pored zdravih očiju. Ovo je šansa za odgovorne gradonačelnike, za odgovornu vlast u jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave da to učine sad. To su inače dužni činiti, a pogotovo u ovim teškim vremenima, da bi građani preživjeli, da bi preživjela poduzeća u tim jedinicama lokalne samouprave. Prema tome, ovo je šansa da svak pokaže svoju odgovornost na svim razinama. Također smo već čuli da od 2002. godine pa do dana današnjega čak se za preko 7 milijardi kuna povećao upravo porez, odnosno nameti ovakve vrste. Oni čak nadilaze i prihode od poreza na dobit. Neke jedinice lokalne samouprave su se toliko osilile da uvode i namete koji nisu ne samo obvezni, nego koji nisu niti u volji jedinica lokalne samouprave i na temelju pozitivnih propisa da ih određuju. A način kako ih određuju ostaje jedno veliko pitanje, posve netransparentan i nedokučiv građaninu. Dakle, unutar same države ove naknade koje se uvode, uvode različite administrativna naknade uvode i javna poduzeća i vode se često burne rasprave o stopi poreza i o vrstama poreza. Sjetimo se samo i predizbornog obećanja 2003. godine, a to predizborno obećanje iz 2003. godine kojim je premijer svojom osobnom čašću i riječju jamčio građanima da će smanjiti PDV. To se do dana današnjega nije dogodilo. Mi smo s obzirom na ova krizna vremena, također da podsjetimo, imali jedan hvale vrijedan prijedlog da se stvarno olakša život građanima, pogotovo, a i u sklopu naše populacijske politike, dakle da se smanji porez na dječju hranu, na dječju odjeću, zatim na ulje, jestivo ulje, na energente. Međutim, sve je bilo odbijeno. Nije se imalo milosti ni prema tim najmlađima a više bi upravo smanjenje poreza na dječju hranu i na dječje potrepštine u ovim vremenima a pogotovo nas je zahvatila bijela kuga, nemojmo to zanemariti. Često se vlast voli hvaliti dojiljama, porodiljnim, mlijekom itd. Međutim, ovo je najefektniji način poboljšanja sada proračuna kućnog ali jednako tako znatno bi i vrlo brzo bili vidljivi efekti i na populacijskoj politici. Ali nije bilo sluha. Isto tako, bilo je govora i o tome kako se oni obračunavaju. To je često i predmet Udruge "Potrošač" koji često imaju primjedbe upravo ovakve vrste ali nažalost nikad baš sa uspjehom. Zapravo, postavlja se ponovo i ovom prigodom pitanje treba li uvesti porez na imovinu koji bi zamijenio masu ovih neporeznih davanja a koji su porezniji u onom smislu odioznosti i nameta kako ih građani doživljavaju nego sami izvorni izvorni porezi. Dakle, zbog čega? Prije svega, u ovom momentu kada i kolijevke fundamentalnog kapitalizma skreću pozornost na zaista tu nepravdu koju je proizveo fundamentalni kapitalizam, neoliberalizam, podivljao, dakle da treba zaista gledati kako sanirati stanje, da se računi ne ispostavljaju onima koji nisu napravili te račune, da ih plate. Dakle, trebalo bi uvesti jedan porez, porez na imovinu i na taj način oni koji imaju više bi evo prijedloga, više bi i participirali u zajedničkim davanjima. Ovakva neporezna davanja toliko su nepoštena, ne samo što su brojna, što su grozomorna to više ljudi fizičke ni pravne osobe ne mogu podnijeti nego one su do boli nepravedne jer svi ih svi ih isto plaćaju neovisno o njihovoj financijskoj moći, o njihovom imovnom stanju. Zato su i ti porezi odnosno ta neporezna Problematika tih neporeznih prihoda izravno je dakle ponavljam vezana uz kvalitetu života i u jedinicama lokalne samouprave uz kvalitetu i komunalne infrastrukture ali jednako tako i u privlačenju ulagača. Svakom ulagaču namjerniku već se kosa diže na glavi samo kakva davanja mora davati ne samo državi nego i jedinicama lokalne samouprave a takvi nameti često često su vrlo netransparentni odnosno njihovo razrezivanje. Prema tome, evo postavilo se pitanje odakle, kako supstituirati ukidanje odnosno smanjenje ovih nameta ako država zaista želi pokazati da ima dušu, da joj je stalo, da je socijalno osjetljiva. Treba uvesti, ozbiljno razmisliti, krajnje je vrijeme da se uvede porez na imovinu. Umjesto četiri nepotrebna i fiskalno posve neizdašna imovinska poreza koja u biti do sada imamo primjerice korištenje javnih površina, zatim porez na neobrađeno poljoprivredno zemljište što je također jedan biser nad biserima. Umjesto da država potiče i da čovjek bude zainteresiran pa kad je sve dobio, dakle da tek onda snosi posljedice zbog čega svoje imanje, svoje zemljište nije obradio. Evo, zato još jednom predlažem da kolegice i kolege vi koji činite većinu razmislite. Ovo je dobar prijedlog i ja mislim da nema nikakvog valjanog razloga da se ne prihvati ovaj prijedlog. Ovaj prijedlog možda ima jedinu manu, što još nije došao ranije. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegica tvrdi svakom se ulagaču veli diže kosa kad čuje koliki su nameti. Pa ne diže mu se kosa ako mu objasnite kuda idu nameti, govorim konkretno o komunalnom doprinosu. Jer u pravilu kupuju zemljište izvan infrastrukture i kad sve zbrojite ispada da zapravo grad ili općina daleko više moraju platiti za tu infrastrukturu nego što dobiju komunalnih doprinosa. Prema tome, mi smo stvarno spustili cijenu 30% komunalnih doprinosa u Svetoj Nedelji, vjerujem da su to napravili i mnogi drugi. Mislim da ne treba zakon da ljude potakne da to naprave i ostali da bi zapravo ne zato da nekom pomognu jer teško da je to neka velika pomoć ali za one neodlučne to jako dobro dođe. ulagača potencijalnih koji nisu baš obdareni kosom neki. Insuficijentni su u odnosu na kosu

Kada govorimo o ovom zakonu on je definitivno obilježen određenim stvarima koje nam se dešavaju u proteklo vrijeme a prije svega recesijom u koju je zašlo naše gospodarstvo jedna od mjera koje je SDP predložio kako bi se tom gospodarstvu pomoglo, kako bi u ovoj godini što uspješnije ostvarivalo one svoje osnovne zadatke odnosno kako bi recesija bila što manja. Tko mora podnijeti teret gospodarstva, mi smatramo u SDP-u da u ovoj kriznoj godini država treba kroz promjenu određenih zakona pa tako i ovih neporeznih davanja podnijeti teret kako bi se gospodarstvo oslobodilo što više sredstava koja su mu nužna. Kada govorimo o antirecesijskim mjerama Vlade ovo je jedna od antirecesijskih mjera koju je Vlada spomenula. Nažalost, antirecesijske mjere koje su došle prekasno predložene prije otprilike mjesec dana do sada smo vidjeli samo jednu. Radi se o rebalansu proračuna i mi u opoziciji nismo zadovoljni a vidimo i neki dijelovi vladajuće koalicije nisu zadovoljni sa rebalansom proračuna. I ovo je tek jedna mjera od deset koje je Vlada najavila. Druga mjera Vladina je bila smanjenje određenih neporeznih davanja gdje su naveli i primjer, kao npr. smanjenje članarine članarine Hrvatske gospodarske komore za 25%. Radi se o jednom, 'ajmo to tako reći, neznatnom smanjenju za gospodarske subjekte, odnosno novcu koji bi se na takav način oslobodio gospodarstvenicima. Ove sve ostale mjere koje bi Vlada, odnosno neporezna davanja koja bi Vlada trebala smanjiti ili ukinuti ove godine, još nismo vidjeli. Nadamo se da ćemo ih vidjeti, jer definitivno hrvatsko gospodarstvo za njima žudi. A da su one nužne, vidi se u prvom mjesecu ove godine kada imamo smanjenje industrijske proizvodnje za 14,1% koji je rekordni pad unazad zadnjih 15 godina, kada imamo pad izvoza za 26% i kada nam svi izvoznici, svi oni koji proizvode i pokušavaju prodati hrvatske proizvode u stranim zemljama, govore da jednostavno više nisu konkurentni. Visoka je cijena rada, neporeznih davanja je jako puno, cijene su narasle, problemi u energetskom sektoru, također ih muče, jer nismo bili spremni na onu energetsku krizu koja nam se desila na početku godine, i normalno je da se onda dešavaju problemi sa izvozom i normalno je da je onda izvoz manji manji za 26% u prvom mjesecu. Svaka antirecesijska politika trebala bi biti stimulativna. Treba poticati ulaganja, treba treba poticati izvoz, zbog tog što bez izvoza nema ni zdrave ekonomije. Kriza nam ne smije biti isprika za nečinjenje. Na žalost mi imamo dosta često argumente argumente da se kriza prelila i da jednostavno možda mi tu ništa ne možemo ni učiniti da iz krize izađemo. Kažu neki da ni Amerikanci ne vide izlazak iz krize, pa kako će to onda jedna mala Hrvatska? Ja apsolutno ne trebamo tražiti alibi i da trebamo određenim potezima pokazati da je bitno što svaki pojedinaca, što svaka tvrtka učini u Hrvatskoj kako bi Hrvatska što se tiče krize što prije iz nje. Kada gledamo konkretno ovaj naš prijedlog koji smo dali, on ima i svoje podatke i otprilike iznos kojim bi na taj način pomogli gospodarstvu. Ne radi se o imaginarnim brojkama kao što ej to rekao malo prije kolega Kunst, radi se to točno znamo znamo koliko će se i gdje sa koje stavke uštedjeti i pomoći hrvatskom gospodarstvu. Radi se o tome da, evo radi se konkretno konkretno i ovim neporeznim davanjima, vodni doprinosi su prihodi Hrvatskih voda. Kao što smo čuli i država se hvalila sa time i Vlada da će se u državnim poduzećima napraviti neka ušteda. Ja pretpostavljam da će na taj način se moći izbjeći, odnosno taj prihod Hrvatskim vodama možda neće biti potreban toliko ukoliko su ove godine uspjele ostvariti određene uštede. Radi se o naknadi za ambalažu i ambalažni otpada za 50% koji je možda najznačajniji prihod koji će na neki način pomoći ove godine gospodarstvu. Radi se oko, moja je procjena otprilike 500, 600 milijuna kuna. i sa druge strane ono što nam u turizmu naši hotelijeri često prigovaraju a iznosi su zbilja više nego veliki. Radi se o spomeničkoj renti, gdje dio novca ide Ministarstvu kulture, a dio lokalnoj samoupravi. Hoteli koji moraju godišnje plaćati, evo dat ću par primjera koja sam našao koliko oni imaju obavezu, radi se recimo o hotelu "Babin kuk" koji godišnje plaća 950 tisuća kuna, radi se o hotelima nekima u Istri koji plaćaju i po 800 tisuća kuna. to su značajni prihodi koji ti hoteli ove godine i zbog toga što očekujemo od njih da budu konkurentni cijenom i održe razinu turizma kao što je to bilo prethodnih godina, jer vidim sve smo nade uprli u turizam da će nas on ove godine spasiti, pa onda red je da tim hotelskim kućama i pomognemo da budu konkurentni ove godine i da budu konkurentni sa cijenama. Pogotovo kada su najave takve kakve jesu, radi se o tome da da svi očekuju otprilike 10 do 15% manji dolazak, odnosno rezervacije su manje nego što su to bile protekle godine. to neporezno davanje jedno od onih koje je najnužnije uvesti kako bi bili što konkurentniji ove godine u turizmu. doprinos za HGK, to smo već rekli. već je i HGK-a već nešto smanjio, mislim da taj doprinos će oni vrlo lako ove godine uspjeti uštedjeti. Radi se doduše o minimalnom iznosu otprilike 15-ak 15-ak milijuna kuna koji će oni imati manje na kontu toga doprinosa. Sve skupa mi u SDP-u kada smo razmišljali o donošenju ove antirecesijske mjere uvodili smo se prvenstveno za time da se gospodarstvo mora pomoći, da se izvozu mora pomoći, da se turizmu mora pomoći i smatramo da nemamo vremena čekati mjere Vlade, jer one su još uvijek do sada namjere samo izrečene na jednoj press konferenciji, na sjednici Vlade nema nikakvih prijedloga od strane Vlade što se tiče toga direktnog inputa hrvatskom gospodarstvu i morali smo predložiti jedan ovakav zakon. Mislim da je on realan i ostvariv, mislim da svi ovi koji će izgubiti prihod od ovih naknada mogu ga u ovoj godini što se tiče toga, nekim uštedama, preraspodjelama nadomjestiti proračun. S obzirom da je sada već u proceduri i rebalans proračuna neće ovim konkretno mjerama ostati previše zakinutih prihoda, osim u dijelu Fonda za zaštitu okoliša. Tako da smatram, mislim da kada netko daje argumentaciju da smo trebali sa druge strane reći gdje se treba taj novac nadomjestiti, milim da u ovom slučaju te stvari ne stoje. Realan je prijedlog zakona i mislim da ga možemo u ovom saboru i podržati. Hvala lijepo.

Pa jučer prilikom rasprave o rebalansu državnog proračuna ministar financija govorio je o ostalim mehanizmima kojima je cilj jačanje gospodarstva, te kao jednu od mjera naveo je rasterećenje gospodarstva neporeznim davanjima. I upravo zbog toga, na samom početku želim podsjetiti da je ovaj prijedlog zakona o oslobađanju plaćanja određenih neporeznih prihoda u 2009. godini, upućen u saborsku proceduru, početkom 12. mjeseca 2009. godine. i daje postojala volja ali i odgovornost ove Vlade ovaj zakon kao jedan od antirecesijskih zakona koji je predložio klub SDP-a je već mogao i trebao biti u primjeni. Međutim, od Vladinih prijedloga nema ništa, a čitajući mišljenje Vlade vezano uz ovaj prijedlog zakona o kojem danas raspravljamo, Vlada još uvijek vrši detaljnu analizu podataka sadržanih u registru neporeznih prihoda pa će, pa će temeljem navedene analize izraditi prijedlog racionalizacije i pojednostavljenja sustava u ovom području. Iz navedenog mišljenja Vlade proizlazi da Vlada oko neporeznih prihoda, odnosno njihovih smanjenja nije učinila ništa. Bitno je da je utvrdila ukupno 245 neopreznih prihoda, ustrojila registar i tu se je stalo. O problematici parafiskalnih nameta upozorava i Hrvatska udruga poslodavaca jer je riječ o nametima koji ne mogu izdržati test ekonomske izdrživosti a i logički su vrlo upitni. Isto tako nameće se jednostavno pitanje koja je to vidljiva korist i svrhovitost od plaćanja pojedinog nameta za poduzetnike a poseban problem je što poduzetnice nemaju nikakvu mogućnost kontrole trošenja tih sredstava koje moraju plaćati. SDP-ov prijedlog zakona o kojem sada raspravljamo predlaže smanjenje određenih neporeznih obveza koje plaćaju pravne i fizičke osobe u 2009. godini. Ja sada neću nabrajati koje to jesu jer su kolege u mojim raspravama već to i nabrajali. Osnovni cilj koji se želi postići, smanjenjem ovih financijskih davanja jest smanjenje troškova poslovanja odnosno smanjenje troškova investiranja. Jasno je da je Hrvatska u krizi, da je u recesiji, koja se prvenstveno očituje u padu gospodarskih aktivnosti što za posljedicu ima između ostalog i porez nezaposlenosti. I upravo ovo smanjenje pojedinih nameta trebalo bi pored ostalih mjera pridonijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta. Poseban problem kod pojedinih nameta primjerice spomeničke rente, doprinosa HGK je osnovica na kojoj se one plaćaju, odnosno osnovica je ukupan prihod poslovanja, dakle, neovisno o uspješnosti poslovanja poduzetnika. Tako dolazimo do apsurdne situacije da poduzetnici iskazuju gubitak u svom poslovanju jer su im rashodi veći od prihoda, nema znači dobiti, nema dohotka ali moraju plaćati ove unaprijed navedene parafiskalne namete. Željela bih još nešto reći o jednom od ovdje predloženih nameta za koje se predlaže smanjenje. Riječ je o komunalnom doprinosu za koje se ovim prijedlogom zakona predlaže smanjenje za 25% u 2009. godini. Navedeni doprinos je propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu a plaća ga vlasnik građevinske čestice na koje se gradi građevina, odnosno plaća ga investitor. Visinu komunalnog doprinosa utvrđuje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave a isto tako svojim odlukama, predstavničko tijelo može propisati oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa. Ovdje ću navesti primjer grada Virovitice koji je donio odluku od oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa za investicije u proizvodne djelatnosti u poduzetničkim zonama u koje moram spomenuti uložio 25 milijuna kuna. Međutim, unatoč tome navedenu povlasticu nije dobio niti jedan poduzetnik. Da li je u pitanju nedostatak možda investitora u proizvodne djelatnosti ili nešto drugo ostaje nejasno. Jer s druge strane imamo primjera u drugim gradovima koji su primjenom tog oslobođenja privukli velik broj investitora kao npr. grad Koprivnica. Očito nije dovoljno donijeti odluku o oslobođenju već je potrebno i znati privući potencijalne investitore. I na kraju, nedvojbeno je da je potrebno rasteretiti pravne i fizičke osobe, plaćanja određenih neporeznih davanja koje opterećuju poduzetnike i na taj način omogućit smanjenje troškova poslovanja, odnosno investiranja. Hvala lijepa. ispraviti ću samo jedan netočan navod i tvrdnju da nitko nije dobio oslobođenje u gradu Virovitica, nego je točno da su dobili samo oni koji su precizno i odlukom gradskog vijeća i oslobođeni a to su samo proizvodna zanimanja. Stoga trgovačkim lancima i ostalim uslužnim djelatnostima ne može se osloboditi komunalni doprinos. I to je osnovni razlog i nije točno da nema zainteresiranih nego zainteresirani su samo oni koji žele graditi u Virovitici imaju prilike i danas vidjeti da proizvodna djelatnost je najteža djelatnost u privređivanju. Stoga je zbog, ova je odluka gradskog vijeća i napravljena tako da bi stimulirala proizvodnu djelatnost a ne trgovačku. A za popunjavanje industrijskih zona u Virovitici zasigurno ima dovoljno zainteresirani koji će u idućem vremenu i graditi i koristiti ove povlastice

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, evo ja sam možda danas jedini čelnik u jedinice lokalne samouprave koji ću razgovarati o ovom prijedlogu vašeg zakona. se ne razumije./… SDP-a predlagače ovoga prijedloga zakona nije sudjelovao u raspravi niti jedan načelnik i gradonačelnik. Jer vjerujem da ne bi podržali ovaj prijedlog zakona jer nema veze sa realnošću. Upravo, vidite danas nema vaših kolega čelnika ovdje jer sigurno da se ne slažu sa ovakvim prijedlogom kojega ste vi danas iznesli. Zašto? Pa trebali bi znati u prvom redu da da bi ovakav zakon se mogao donijeti mora se mijenjati niz drugih zakona, pa to je Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o financiranju jedinica lokalnih samouprava, Zakon o šumama, Zakon o vodnom gospodarstvu itd., da sada to ne nabrajam. Znači trebalo bi mijenjati i niz drugih zakona. Ono što hoću reći a vi ste kolegice i u nekoliko navrata danas rekli da su to nameti. Pa gospodo, nisu to nameti, to su prihodi, legalni prihodi jedinica lokalne samouprave. Legalni prihodi. Za te prihode je općinska vijeća i poglavarstvo su donesli odluke a te ljude su birali birači u tim jedinicama lokalne samouprave i oni su namjenski. A ovim prijedlogom zakona, pa vi bi umanjili prihode tih jedinica lokalnih samouprave. Ovim vašim antirecesijskim mjerama o kojima govorimo već nekoliko dana predlaže se samo di bi ukinuli a nigdje ne predlažete gdje bi dali, nigdje se ne vidi iz vaših prijedloga, tu predlažete ukidanje, ja ću samo govoriti o vodnim doprinosima, ne znam o komunalnim doprinosima, o naknadi za ambalažni otpad ali nigdje ne predlažete gdje taj manjak prihoda a najveći dio se odnosi i sami ste rekli preko 51% jer prihod jedinica lokalnih samouprava gdje ga nadoknaditi. Čak se danas u raspravi ovdje govorilo da bi trebalo razmišljati i o ukidanju komunalne naknade, neki očito tu u raspravi nisu razumjeli da komunalna naknada i komunalni doprinos nije ista stvar, da su to dvije različite stvari. Ja mislim da većina vas zna da iz komunalnog doprinosa se financiraju se financiraju ceste, javne ceste, nerazvrstane ceste na području jedinica lokalne samouprave, da se financira uređenje groblja, krematorija, da se financira uređenje javne rasvjete, da se financira uređenje odvodnih jaraka, javnih površina, parkova itd. Mislim da bi to trebali znati. Ovo 25 postotno smanjenje, ja pitam na koga bi se to odnosilo jer linearno smanjivati 25% znači to ne može donijeti takav zakon Hrvatski sabor jer je to u ingerenciji jedinica lokalnih samouprava. Ja se slažem da treba možda ići na smanjenje, da se da se razmišlja da se ne stimulira sa 25% i one koji grade vile, koji grade vikendice, koji grade apartmane. Treba stimulirati one koji grade svoj obiteljski dom novi i osnivaju ga. Njima treba pomoći. to je na jedinicama lokalne samouprave, to je na gradonačelnicima i načelnicima u tim općinama, a ne na Hrvatskom saboru da o tome raspravlja. Kako bi kad bi evo to sve, predložili ste tu 25%, a isto tako znamo, mislim da većina vas zna, a trebali bi znati ako ste predložili ovakav zakon da se komunalni doprinos naplaćuje prema kubnom metru. kubnom metru. Pa imate kod nekih jedinica lokalne samouprave gdje to iznosi možda 10 kuna po kubiku, a negdje je to 180, koliko je maksimalno po zakonu dozvoljeno. Kako znači odrediti tih 25% i kako kad je to jedan od osnovnih prihoda jedinica lokalnih samouprava, kako isfinancirati upravo tu komunalnu infrastrukturu po kojoj ste vi stalno pozivate … /Govornik se ne razumije./… a upravo se ta infrastruktura gradi iz tih prihoda od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada. A da bi mogli razvijati svoje općine i gradove, mislim da je to jako bitno da imamo sredstva, da gradimo ceste, da gradimo vodovode, da gradimo kanalizacije, da gradimo infrastrukturu i dajmo mogućnost upravo i stambenom naseljavanju, a na taj način oslobađamo i dajemo mogućnost i otvaranju poslovnih zona i poduzetništva. Reći ću nešto o vodnim doprinosima. Vodni doprinos je prihod hrvatskih voda. Ja vam mogu reći iz iskustva, a pitajte svoje kolege. U zadnjih pet godina na području Hrvatske, ja govorim o ovom zaprešićkom iz kojega dolazim, iz općine Bistre, pa napravljeno je više nego zadnjih sto godina. Zahvaljujući prihodu vodnog doprinosa onečišćeno je, regulirano je, uređeno je na desetke kilometara vodotoka, odvodnih kanala koji su do sad ugrožavali i stambene i poslovne objekte. Samom gradnjom poslovnih i stambenih objekata, gospodo vi ste svjesni toga da velike količine vode, kiše, mene ljudi pitaju kako sad u našem gradu ima tako puno vode. Pa ima zato puno vode u toj grabi jer je u toj ulici izgrađeno 50 novih kuća. Imamo krovove, dvorišta asfaltirali i te vode u istom času su u našim odvodnim jarcima i tim našim vodotocima. I ako ne riješimo tu oborinsku odvodnju gospodo, ugroženi su naši stambeni i poslovni objekti. I mislim da da ako znate, a informacija je da imamo informaciju da u Hrvatskoj imamo preko 21 tisuću kilometara tih naših vodotoka i kanala. Da li znate da je u istočnoj i zapadnoj Sloveniji zahvaljujući upravo toj investiciji Hrvatskih voda razminirano preko 6 milijuna kvadrata zemljišta? Upravo zbog tog razloga. Evo mislim da da ovaj prijedloga kojega ste vi iznijeli u svakom slučaju ne bi podržao nijedan načelnik ni gradonačelnik i siguran sam iz vaše stranke, da ne idem sad govorit o ambalažnom otpadu. Pa znamo i sami koliko je koristi donijelo upravo to da evo od mislim 2006. godine otkad je stupio Pravilnik na snagu, koliko se dobroga napravilo, da smo očistili naše javne površine, more, obalu, naše potoke od raznih plastičnih boca i svega onoga što se bacalo, da se upravo proizvođačima od početka primjene Pravilnika proizvođačima i građanima je vraćeno ukupno milijardu i 410 milijuna kuna te je otvoreno oko 4 tisuće novih radnih mjesta gospodo. Pa da sad ne govorim dalje koje koristi imamo od toga, mislim da je to više ovdje bezvrijedno govoriti. Kad govorimo o spomeničkoj renti, i to je jedan od prihoda jedinica lokalne samouprave. I sami ste rekli da 60% je prihod jedinica lokalne samouprave, a 40% je prihod države. prihod države. Pa i na taj način bi opet uzeli novce jedinici lokalne samouprave. Ali ono što hoću reći, Pravilnik je odredio da se spomenička renta naplaćuje od 3 do 10 kuna po četvornom metru. Znači, svaka jedinica lokalne samouprave može smanjiti, ne mora naplaćivati 10 kuna koliko je zakonom dozvoljena, može naplaćivati puno manje. Može naplaćivati 3 kune. Ja ću vam reći i pitat ću se što mi čelnici jedinice lokalnih samouprava činimo da olakšamo u ovim teškim vremenima život svojih građana. Konkretno, ja ću reći evo u mojoj Bistri kako smo pomogli poduzetnicima. Na taj način da smo smanjili komunalne doprinose, ne da to radi Sabor, nego mi smo u općini odlučili da trebamo pomoći našim poduzetnicima pa smo smanjili komunalni doprinos za 25%, ali samo za proizvodne djelatnosti. Ne za trgovačke i skladišne. Isto tako smo donesli odluku već prije nekoliko godina da komunalnu naknadu naplaćujemo kod proizvodnih djelatnosti tek u petoj godini rada. Znači, dali smo im beneficiju da ne moraju plaćati komunalnu naknadu, kako ste vi rekli te silne namete. Isto tako, donesli smo odluku, jednu antirecesijsku mjeru gdje smo u 2009. godini kod mene u Bistri sve poduzetnike oslobodili plaćanja komunalne naknade. Sve poduzetnike s područja moje općine smo oslobodili plaćanja komunalne naknade. I na taj način pokazali smo evo, nisu to možda velika sredstva, ali smo pokazali dobru volju i razumijevanje za tešku situaciju. A isto tako, kad se govori o građanima, hoću reći na kraju da smo i tu donesli antirecesijsku mjeru pa za sve one koji kod mene u Bistri dobiju otkaz ili završe na burzi kako to velimo, evo mi smo isto pripremili … /Govornik se ne razumije./… beneficije tako da ćemo da ćemo ih osloboditi dijela plaćanja komunalne naknade, da ćemo osloboditi plaćanja vode, da ćemo osloboditi plaćanja grobne takse, da ćemo sufinancirati prijevoz njihov đaka, njihove djece u školu i da ćemo sufinancirati školsku kuhinju. Evo gospodo, to su konkretne antirecesijske mjere koje sam ja i moje poglavarstvo, moje vijeće u mojoj općini donijeli da bi pomogli našim građanima. Ovo što vi predlažete gospodo, ja vjerujem da nijedan vaš kako sam rekao već i prije kolega, načelnik ili gradonačelnik u svakom slučaju ne bi podržao. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Šest replika pa predlagateljica. Prva gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Vidite kolega, zato da se to ne bi ostavilo na volju nekog načelnika ili gradonačelnika, hoće li smanjivati, neće li smanjivati određene namete, to bi trebala da se država pobrine u ovim vremenima. Zadaća je države da zaštiti slabe i da prisili one koji se o to oglušuju, pogotovo u ovim vremenima. da ovo nisu, ovo o čemu je ovdje riječ ovi neporezni prihodi, da to nisu nikakvi nameti, nego da su to legalni prihodi. Da, tako se zovu po slovu zakona, ali oni po svom sadržaju i kako ih ljudi danas osjećaju, pitajte ih onda, pitajte ih. Pitajte građanina sutra kad se vratite u svoje mjesto je li to prihod ili on to osjeća kao namet. Istina je da neki to i ne osjećaju kao namet i u tome jeste asocijalnost njihova da se uglavnom ti namet određuju neovisno o imovinskom cenzusu, odnosno imovinskom stanju. I uloga je države, jedne dobre vlasti da zaštiti slabije. A mi uvije tražimo 101 objašnjenje kako to? Za bilo koji zakon koji smo ovdje kao antirecesijski predložili, vi ste rekli e to ne može i tako, a ekspresno se plaće službenicima i namještenicima mogu plaćati, bez suvišnih zašto. Ali kad god treba olakšati onim najsiromašnijima, onda se 1001 zašto ponovi. U tome je problem ove vlasti. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Krešimir Gulić. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Pa evo, moram gospođi Antičević odgovoriti da vas sad čuje gospodin vaš kolega Zvonimir Mršić, njemu bi se kosa digla i ono malo što ima. Zašto? Vi cijelo vrijeme govorite gospodo moja o decentralizaciji lokalne samouprave, a sad predlažete da ovakav zakon donese Hrvatski sabor. Pa dajte ljudi shvatite. Gospođo Antičević, shvatite da u tim jedinicama lokalne samouprave sjede ljudi koje su birali građani na legalnim izborima i valjda su im dali mandat da odlučuju o tome što će raditi u svojim općinama. Ako nisu dobri, sad su izbori pa će ih smijeniti. Pa nemojte govoriti ovoga da bi sad trebalo takav zakon donijeti u Sabor. Mislim da o tome najbolje znamo mi koji vodimo gradove i općine i najbolje znamo što našim građanima odgovara. A sva ta sredstva koja ubiremo upravo ulažemo za njihovu korist u izgradnju infrastrukture na području na kojem radimo i živimo. Druga replika, gospodin zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, doista čudi me što se ovdje, što je kolega rekao, javljaju ljudi koji ne vode jedinice lokalne samouprave, a ja bih nadopunio samo kolegu da je možda jako bitno ovdje reći što nije možda rekao, a on je u neposrednoj blizini velikog grada kao što je da upravo njegova jedinica i sve naše druge jedinice lokalne samouprave koje su male imaju 30% sigurno niže te namete koje klub SDP-a kroz ovaj zakon traži. I jednostavno bez ovih prihoda jedinicama lokalne samouprave faktički nije ostavljeno ništa drugo, nego da preživljavaju. A istovremeno kroz ove prihode čine ono dobro koje građani očekuju i od gradonačelnika i od poglavarstva, dakle kapitalna ulaganja. I zato mislim da je ovo još jedan samo zakon, prijedlog zakona u nizu kojega SDP predlaže, ali ja bih ga bolje nazvao da je to zakon o dodvoravanju građanima koji doista nije realan.

funkcioniranja jedinica lokalne samouprave, a također u svom završnom segmentu se osvrnuo i na program antirecesijskih mjera. Gospodine Gulić, hvala što ste zapravo evo, još jedanputa probudili i pitanje, koje se nužno nameće. Da li svi zastupnici u Hrvatskom saboru znaju što su izvori financiranja jedinica lokalne samouprave? Za primjer, i Grad Šibenik konkretno kad nije trebalo raditi na antirecesijskim mjerama je poduzetnicima sa proizvođačkim pogonima ponudio bez iti jedne lipe komunalnog doprinosa zemljište na poduzetničkoj zoni, dakle kompletno infrastrukturno opremljeno bez komunalne naknade u prvoj godini poslovanja koju je definitivno pomaknuo na 4. godinu. S tim da je također u paketu antirecesijskih mjera donio odluku gdje je smanjio upravo ovo što ste rekli sa 10 na 3 kune spomeničku rentu, odnosno za određene djelatnosti koje to mogu podnijeti kao što su kladionice i banke ostavio na istoj razini sa zaštitom baštine, kulturne i povijesne baštine jednako kao i smanjivanje 10% poslovnih prostora kojih je vlasnik jednako kao i stambenih kojega koriste njegovi građani. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Krešimir Gulić. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Pa evo, slažem se u svakom slučaju s kolegicom. Ali ono što moram još reći, evo nisam rekao u svojoj raspravi. Ima još jedan namet, ali to je stvarno namet, a to je prirez gospodo. Pa se zapitajte koji prirez imate vi u Gradu Zagrebu, koji imamo mi po okolnim općinama? Nemojte nam govoriti kako bi mi trebali neke stvari raditi na teret lokalne samouprave, kad evo, o tome odlučujemo mi. O tom prirezu odlučujemo mi u jedinicama lokalne samouprave. Prema tome, evo predložite, ja vam predlažem da predložite gradonačelniku Grada Zagreba da olakša građanima život, da im ublaži ova krizna vremena, nek im smanji prirez sa 18 na 10%. Hvala lijepo gospodine Guliću. Ovdje raspravljamo danas o davanjima koja se odnose na gospodarstvo. Prirez je ipak jedno davanje koje ide na poreze građana, ali morate znati tako da u Zagrebu postoji kao ni u jednom gradu u Republici Hrvatskoj toliko izdvajanja socijalnih od prijevoza, od vrtića, od novca koji dobivaju ljudi koji nemaju. Znači umirovljenici do branitelja, do novorođene djece. Tako da građani Grada Zagreba, gospodine Guliću znaju na što taj novac ide i zato će ponovo glasati za gradonačelnika Bandića. A sa druge strane, htio bih vam reći jednu drugu stvar. Što se tiče spomeničke rente i toga da li je ona pravedna ili nije? Da li lokalna jedinica može odrediti razinu i da li u ovoj situaciji hotelijerima treba u gradovima uz obalu pomoći, o tome ne treba dvojiti. Oni sami govore da je to preveliko opterećenje, a da bi prihod oni imali naravno i cijene bile bolje, prihod bi bio i lokalnim jedinicama veći jer bi više turista dolazilo kad bi bili konkurentni na tržištu. Što se tiče spomeničke rente ona je promjenom naplate 2006. poskočila skoro za 50 milijuna kuna. Znači, to je direktno uzet novac gospodarstvu i mi smatramo da ga u ovoj godini naravno kada promet je dobar, kada se zarađuje puno možda i trebaju platiti više ali u ovoj kriznoj godini ta sredstva im treba dati treba dati nazad. Što se tiče djela državnog 40% predložite amandman, možda se složimo sa time da ostane jedinicama lokalne samouprave a da ove državne koje ide Ministarstvu kulture da se vrati u u gospodarstvo. Možda ćemo ga prihvatiti ukoliko prihvatimo vaš argument. Što se tiče naših članova svi su oni potpisali prijedloge zakona SDP-a tako da ih oni podržavaju, ne morate se oko toga brinuti. Odgovor na repliku poznam problematiku jedinice lokalne samouprave. Ja vjerujem da nijedan gradonačelnik i načelnik ne može prihvatiti da mu nešto se uzima. Shvaćate? Ne možemo prihvatiti bez obzira od koga to dolazilo. Ali, kad govorimo o subvencijama. …/Upadica se ne čuje./… Pa gospodo draga, pa svi mi subvencioniramo na svom području. Ja govorim opet o svojoj Bistri, i prijevoz đacima, studenti besplatni prijevoz imaju. Subvencioniramo ne znam poljoprivredu, umjetno osjemejivanje krava, umirovljenicima dajemo božićnicu itd. Vi govorite, slažem se, novorođenu djecu u Zagrebu dajete velika sredstva. Ali da li ste se zapitali da li je to možda pošteno, da li dajete pošteno nekome 7 tisuća kuna a možda taj ima vilu negdje ili ima dvije vile jer se uvijek volite vratiti na onaj prijedlog naš da li mi isto smo pošteno rekli za struju kad smo rekli da će biti oslobođeni oni koji su slabijeg imovinskog stanja. Pa da li ste vi napravili tu analizu konkretno u Gradu Zagrebu gospodine Maras pa da možda ne dajete novce tamo gdje je već veliki kup, tako da u svakom slučaju mogli bi razgovarati. A spomeničke rente, pa pogledajte ih u zadnjih par godina u Gradu Zagrebu kako se uređuju fasade i da konačno ono ruglo kojega još imamo u staroj Vlaškoj. Gordane ja sam tu isto u Zagrebu odrastao, imali smo ruglo u centru grada. Hvala Bogu više nije zahvaljujući upravo tom prihodu. A da se može smanjiti može, ali opet ovisi o jedinici lokalne samouprave da li bude to 3 ili 10 kuna. Ja ne znam koliko je u Gradu Zagrebu ali vjerujem da nije 3 kune, vjerujem da je sigurno više i da se može smanjiti. Ali isto tako i u svim drugim gradovima i općinama da se to može sigurno smanjiti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospođa zastupnica Nadica Jelaš replika. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče. Htjela bih odgovoriti cijenjenom gospodinu Guliću načelniku općine Bistra na njegovo konstantno postavljanje pitanja gdje bi se namaknuli prihodi ako se reduciraju ovi nameti. Ja ću baš reći nameti. Ma ne bi se nigdje i ničim nadoknadili. Ne može se gospodarstvo oslobađati nameta i istovremeno mu se nametati novi nameti jer onda nismo zapravo učinili ništa. Dakle, riječ je o rasterećenju na ovaj način gospodarstva zbog jedne specifične situacije. Riječ je o tome da u Hrvatskoj imamo recesiju, dakle da imamo krizu. I naravno zbog tog rasterećenja smanjit će se prihodi lokalne samouprave i zbog toga jednostavno lokalna samouprava neće toliko graditi kao što je gradila

i da tom gospodarstvu u ovakvoj specifičnoj situaciji treba pomoći upravo iz razloga da bi gospodarstvo dalje moglo proračune puniti. Konačno, ako je SDP dao loš prijedlog zašto je Hrvatska gospodarska komora za 25% smanjila svoj doprinos i gdje će namaknuti sredstva? Imat će manje, morat će štedjeti. I još samo jedna stvar. Koristim priliku da kažem što se tiče prireza. Prirez je zapravo po meni najkvalitetniji izvor prihoda u jedinici lokalne samouprave jer je u cijelosti ostao jedinici lokalne samouprave, dakle ne mora se dijeliti sa državom ili županijom. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik komunalni doprinos je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave. Komunalna naknada je u cijelosti prihod jedinica lokalne samouprave. Poslovnička renta je 60% prihod jedinice lokalne samouprave. Ja znam šta se iz prireza može. Iz prireza se isto financira javne i sve druge potrebe jedinice lokalne samouprave a iz komunalnog doprinosa ako znate, ako ste čitali Zakon o komunalnom gospodarstvu. komunalnom gospodarstvu zakon kaže da se iz doprinosa mogu financirati samo znači ceste, groblja, javna rasvjeta i javne površine. Komunalnih doprinosa. Kolegice, pa ja znam. Iz komunalne naknade se financira električna rasvjeta koju troše rasvjetna tijela, zimska služba, znači čišćenje cesta, isto održavanje cesta i ovo što se i djelom iz komunalnih doprinosa. Zato velim da u svakom slučaju ja ovo što velite da je namet. Pa je, namet je u svakom slučaju. Nije namet ovo što vi govorite jer su to prihodi jedinica lokalnih samouprava i od toga se financiraju upravo ovi infrastrukturni projekti koji su bitni za svaku općinu, da ne ponavljam to su naše žile kucavice a da bi mogli osigurati gospodarstvo o kojem govorite onda moramo u svakom slučaju riješiti i ceste, i odvodnju, i vodovod da bi mogli osigurati proizvodnji je da dobiju osnovnu infrastrukturu da bi mogli raditi i otvarati nova radna mjesta. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U ime predlagatelja gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče. Pa eto, odlučila sam se da kažem nekoliko rečenica nakon istupa kolege Gulića jer praktički on je govorio ono što u zakonu uopće ne piše. Samo prije nego što kažem nešto konkretnije da kažem, zakon predlaže klub SDP-a i svi koji su načelnici i i gradonačelnici unutar kluba SDP-a podržavaju ovaj zakon. Nemojte se brinuti kako bi oni reagirali na to. Već samim time što se ne radi o smanjenju takvih prihoda o kojima vi govorite na razini jedinice lokalne samouprave. Kažete, treba mijenjati pojedine zakone. Da ukoliko bi to u kontinuirano se smanjenje primjenjivalo. Mi ovim zakonom smo točno rekli razdoblje u kojem će se plaćati u smanjenom obujmu neporezni prihodi na 2009. godinu. Zato u svakom članku koji govori o pojedinom neporeznom prihodu, ja uopće nisam govorila o nikakvim nametima, točno se poziva na zakon, na odredbe zakone koji reguliraju tu problematiku. Nema nikakve ovlasti, nikakvi načelnici, gradonačelnici niti vijeća kada se tiče zakona. Jedini zakonodavac u Hrvatskoj je Hrvatski parlament, odnosno Hrvatski sabor, pa onda nemojte na takav način reagirati. Kažete, to su legalni prihodi, da ali ja sam u uvodu rekla kada je izrađen registar neporeznih prihoda što je Vlada rekla da će učiniti. Između ostaloga, uviđajući kolike su to obveze i tereti prema građanima i prema hrvatskom gospodarstvu rekla je da će analizirati sve te neporezne prihode, ali je rekla da će izvršiti i kontrolu uvođenja novih neporeznih prihoda, definiranjem kriterija i dodatnih ograničenja. Vi ste kritičniji prema našem prijedlogu nego Vlada. Vlada ne govori u tom smislu, Vlada ne govori da treba naći i dodatne izvore, jer je svjesna da njih ne može se naći, nego da se u 2009. godini mora ići u štednju i Vlada kaže da i ona analizira, jer mi kažemo da predugo analizira, predugo analizira. Mi smo imali rebalans proračuna, nije došla sa određenim zakonskim rješenjima kako bi se smanjila ovakva neporezna primanja. I samo da sada kažem, ovako, vi kažete da se dovodi u pitanje, ne znam, gotovo funkcioniranje jedinica lokalne samouprave, a mi jedino što govorimo o smanjenju koje se odnosi na lokalnu samoupravu je komunalni doprinos, ne naknada, mi ne diramo u komunalnu naknadu, mi govorimo o komunalnom doprinosu koji se plaća samo na investicije. Ako u 2009. godini nećete imati investitora, na području svoje lokalne jedinice nećete imati niti komunalnog doprinosa i nećete morati nikoga niti oslobađati niti ćete dobiti uplatu. Što se tiče spomeničke rente, ona je definirana zakonom i u tom smislu jedinica lokalne samouprave ima slobodu da utvrdi visinu. Nisu svi spomenici kulture, odnosno spomeničke jezgre jednako vrijedne. Zato i postoji raspon od 3 do 10 kuna po kvadratnom metru, dakle, u tom rasponu, jedinica lokalne samouprave može odlučivati. Međutim, to su strogo namjenska sredstva i vi kada ih uberete, morate ih namjenski iskoristiti. Mi kažemo, ako jednu ili dvije fasade u 2009. godini u takvim jezgrama nećemo moći izvršiti nećemo to učiniti u 2009. godini jer je to godina kada mora se vršiti, odnosno štediti. A što se tiče vodnog doprinosa on je također jedan od 7 izvora financiranja vodnog gospodarstva, dakle, samo jedan od 7 izvora. On se plaća samo na investicije, ako će čovjek graditi kuću, platiti će vodni doprinos koji sada nakon umanjenja iznosi 15% investicije. Znate šta to znači kada čovjek ide graditi kuću da prije nego što uopće prvu lopatu zemlje iskopa na svom gradilištu mora platiti 15% vrijednosti te investicije u vodni doprinos. A vidite kako se kretao vodni doprinos. 2005. godine kada smo financiranje vodno gospodarstvo je imali po starom zakonu ubralo se 754 milijuna kuna. Nakon donošenja novog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva 2007. godine ubrano je milijardu i 700 milijuna kuna. Što to znači ako ćemo za 25% smanjiti ovaj samo samo jednog od izvora koji se odnosi na investcije, koji je pitanje na kojoj razini će biti u 2009. godini. Hvala. Jedan ispravak gospodin zastupnik Krešimir Gulić. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Pa moram samo ispraviti uvaženu kolegicu koja je rekla da je investitor prije nego je zakopao lopatu mora platiti 15% vodnog doprinosa. Pa gospođo kolegice, da li znate tako je, pa ne možete niti početi gradnju dok niste platiti komunalni doprinos i vodni doprinos. Znači tek što platite komunalni komunalni vodni doprinos možete početi i gradnju i hvala Bogu da je taj zakon donesen, kolegice i kolege jer mi sada u lokalnoj samoupravi više nemamo problema koje smo imali do sada. Znači ne može dobiti priključak vode ni struje, ni telefona ni plina dok nema građevnu dozvolu. Imali smo prije divlju gradnju, tako je, imali smo divlju gradnju gdje su gradili, dobili su sve priključke, onda smo mi trebali tužbe i sve moguće inspekcije da bi dobili doprinose, komunalne koje smo utuživali godinama i godinama. I hvala Bogu da je tako zakon donesen da se mora platiti prije pa onda evo treba pomoći onim mladima koji treba, ali tko gradi vile, apartmane itd., mislim da treba platiti u svakom slučaju. Vlatko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, evo ja ću malo oko opće korisnih funkcija šuma, iz jednostavnog razloga što eto ovdje spomenuti taj porez prema Zakonu o šumama, malo o osnovnim podacima Republika Hrvatska raspolaže sa preko 2 tisuće i 688 tisuća šuma i šumskog zemljišta, što je otprilike polovina cjelokupnog teritorija. U šumama Republike Hrvatske nalazi se oko 400 tisuća kubika državne zalihe sa godišnjim prirastom od preko 10 milijuna i ukupni godišnji …/Govornik se ne razumije./… oko 7 milijuna kubika. Najveći dio šuma i šumskog zemljišta, 70% sada je nešto i manje, 75% u vlasništvu je Republike Hrvatske dok su ostali vlasnici privatni posjednici, odnosno šumoposjednici. Gotovo sa 95% šuma Republike Hrvatske su prirodne šume i kao takve u najvećoj mjeri ispunjavaju svoje gospodarske, ekološke i društvene funkcije pri čemu značajno utječu na zaštitu okoliša i zaštitu prirode. U samom Ustavu našem je zagarantirano da su šume od općeg društvenog interesa i polazeći od takve ustavne odredbe šumarska struka i znanost svojom upornošću i stručnim radom utemeljenom na znanstvenim osnovama sačuvala je i danas čuva Hrvatske šume koje su po mnogo čemu u samom vrhu europskog šumarstva. Značajan doprinos u očuvanju naših šuma, …/Govornik se ne razumije./… Zakona o šumama, donesenom 1990. godine gdje je upravo i propisano prvi puta ovaj pojam opće korisne funkcije šuma u iznosu 0,07% a prvenstveno je to bilo namijenjeno za financiranje šuma i šumskih zemljišta na području krša odnosno gdje ne gospodarskih šuma nego prvenstveno koje služe u ekološkom odnosno socijalnom smislu. Jer površina krških šuma odnosno krša je oko milijun i 140 tisuća hektara što je otprilike oko 43% znači onih ukupnih površina šuma. U cilju očuvanja, bolje rečeno sprječavanja šuma na području šuma ekonomski šumarski stručnjaci su upravo na temelju provedbe programa gospodarenja šuma došli do spoznaje da bi upravo to plaćanje i bilo potrebno i da se taj iznos zadrži i zakonom iz 2005. godine. i provođenje ove zakonske odredbe, odnosno osiguranje sredstava za gospodarenje šumama, prije svega šumama na kršu, učinjen je značajan iskorak u hrvatskom šumarstvu. Činjenica je da u proteklih 17 godina koliko se prikuplja ovaj porez, odnosno opće korisne funkcije šume, da su podignuta protupožarna zaštita, da je podignuto s kojima se gospodari, prema kojima se gospodari na šumama u kršu itd. Za primjer evo 2007. kolega Horvat je nešto rekao o tome. U 2007. je prikupljeno oko 400 milijuna kuna i od toga je u skladu sa Zakonom o šumama i predviđeno da se oko 20% utroši za gospodarenje u privatnim šumama, što je onda otprilike oko 100 milijuna kuna, da je razminiranje potrošeno oko 100 milijuna kuna, da je prema Zakonu o vatrogastvu 5% je uplaćeno, odnosno 20 milijuna za vatrogasne zajednice na području krša i za znanstveno istraživači rad 10 milijuna kuna. Ovim našim prijedlogom proizlazi, odnosno odmah je netko izračunao da je to oko 100 milijuna kuna manje u fond OKFŠ-a odnosno Hrvatskim šumama. Da je stanje u privredi normalno, zasigurno ne bi nitko ni razmišljao o smanjenju ovih davanja. Danas je stanje drugačije. Privreda u današnjem trenutku očekuje svaku pomoć u rasterećenju obaveza, pa i ovih nazovimo 100 milijuna kuna, smanjiti privredi, odnosno gospodarstvu je sigurno veliki iskorak i velika pomoć. Ali isto tako za onog maloga koji ima prihoda od milijun kuna i koji na to isto tako mora platiti te obaveze, a možda je to ta jedna obaveza jedna mjesečna plaća nekog zaposlenog kod toga privatnika ili kod poduzetnika. Svjestan sam da podržavanje ovog prijedloga zakona za 2009. u šumarskoj struci će izazvati različite komentare, jer eto umanjujem prihod Hrvatskim šumama, ali ne pita se jedna druga stvar, da li će Hrvatske šume i od koga će uspjeti naplatiti i onaj preostali dio od 300 milijuna kuna? da li će uopće imati gospodarstvo novaca da to plati? Da li će drvna industrija koja je sada prema samim riječima poduzetnika u drvnoj industriji da su narudžbe pale ispod 50%, što znači umanjenje njihovog prihoda za 50%, kako će se drvna industrija do kraja godine izvući iz te krize? Tko će onda ako drvna industrija ne može, a neće moći plaćati drvne asortimente, tko će onda opet prihodovati Hrvatske šume? Znači, vrtimo se u jednoj spirali koja će na žalost jako loše završiti. Tako da tih nazovimo 100 milijuna, a oni ne će biti 100 milijuna, ako se prihvati ovaj zakon, a vjerojatno po raspravi neće, bi bilo daleko velika pomoć privrednicima. Osobno smatram da nije problem u naplati ovih nazivamo 100 milijuna ili 0,07%, odnosno po ovom prijedlogu ispalo bi 0,0525% 0,0525% za sredstva opće korisnih funkcija šuma, jer Hrvatske šume, odnosno zakonom iz 2005. Zakonom o šumama na žalost su neke stvari predviđene zakonom, a one se na žalost ne izvršavaju pa eto da je Vlada vjerojatno napokon donijela i pred ovaj Sabor što je obavezno sukladno članku 19. Zakona o šumama, donijela prijedlog strategije šumarske politike i strategije, vjerojatno bi na drugačiji način danas razgovarali općenito o opće korisnim funkcijama šuma, odnosno tom porezu. Da li na žalost nismo ga donijeli. Tu šumarsku politiku i strategiju. Obično Vlada se poziva na šumarsku politiku i strategiju iz 2003. godine i na Strategiju razvoja drvne industrije iz 2004. godine, a tamo je osnovno, jer preklapaju se jedne i druga u osnovnom principu, a to je razvoj tržišta između šumarstva i drvene industrije. Na žalost to nije tako, jer da je da ministarstvo i nadležno ministarstvo preferira tržište, onda vjerojatno ne bi za proteklu godinu podijelila konjunkturni asortimenat za u iznosu od 140 tisuća kubika, bez plana proizvodnje. Tako da mislim da ima još nekih stvari u šumarstvu, a prije svega donošenje šumarske politike i strategije, koje je već 3 godine je prošlo od donošenja zakona, već je Hrvatski sabor trebao donijeti, ništa nije donesen. Prema tome, ni ovih 100 milijuna kuna u Hrvatskim šumama ima rezervi počevši od dospjelih dugovanja koja su već o ho ho, koja da su uz normalnu poslovnu politiku trebala biti naplaćena i ne bi bilo problema sa tim novcima. Neću reći ni iznos niti nego … /Govornik se Hvala. Gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. **Denona, Luka (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Bio sam na neki način siguran da smo nakon višemjesečnih neću kazati uvjeravanja, nego pogađanja da li je kriza ili recesija došla došla u Hrvatsku, nebitno da li je ona uzrokovana neradom ili neznanjem aktualne vlasti u Hrvatskoj ili je to uvezena kriza koja nas je eto zbog sloma financijskog tržišta koje se dogodilo zbog nekakvih hipotekarnih i imaginarnih kredita u Americi, pogodila i Hrvatsku ili ne. eto bio sam siguran da smo nakon one legendarne ili famozne rečenice, da ova zemlja jest ipak u banani, konačno iz vrha HDZ-a došlo priznanje

kroz ovu današnju raspravu oko jednog malog zakona koji se tiče nekih malih stvari, ali i kod Zakona o proračunu, imam osjećaj da još uvijek nismo sigurni da kriza u Hrvatskoj jeste. I to od onih koji bi trebali kazati da, kriza je ako je; da, imamo mjere kako iz te krize izaći ili barem zaustaviti tu krizu da se ona ne prelije kao tsunami i da nas sve skupa ne pomete i sa političke scene, ali i iz samog gospodarstva prije svega, da ne pomete samo gospodarstvo Hrvatske. Očito je da je ovaj zakon koji se tiče diranje ili smanjenje samo u jednoj godini nekih neporeznih prihoda, bilo onih državnog proračuna, bilo proračuna jedinica lokalne samouprave, evo izazvao je jedan niz rasprava kako je sve to predloženo bi ugrozilo. Čuo sam od predstavnika kluba Hrvatske demokratske zajednice, nema ga, da bi predloženo smanjenje vodne naknade ugrozilo, da bi smanjenje šumskog doprinosa ugrozilo, da bi pokušaj smanjenja komunalnog doprinosa ugrozilo, ali eto kako je već jedne od tih naših predloženih mjera je netko drugi prihvatio, onda to ne bi ugrozilo komoru nego se kaže sada to je nepotrebno. Znam da svaki pokušaj ili svaka isprika da se nešto ne prihvati i da se kaže da to nije dobro je dobra, ali onda je trebalo reći da bi i 25% smanjenja za Gospodarsku komoru također ugrozilo Gospodarsku komoru, a eto u Gospodarskoj komori su to čuli i razumjeli pa eto nisu se doveli u pitanje da se skroz ugroze. Isto tako, čuli smo ovdje da govorimo o posrnulom gospodarstvu. Naravno, ako je gospodarstvo posrnulo onda mu treba pomoći i očekivali smo naravno da će i kroz paket antirecesijskih mjera koji je tako pompozno najavljen, doći do oživljavanja tog posrnulog gospodarstva, a samim tim bi se onda i to "posrnulo građanstvo" odnosno svi mi koji živimo od tog gospodarstva, na neki način bi onda se uspravili i ne bi više bili na koljenima. Od tih mjera odnosno namjera, jer još te mjere nismo vidjeli, jedna od namjera je rasterećenje gospodarstva neporeznim davanjima. E sad čekamo od Ministarstva financija, evo nema čak ni državnog tajnika, ni njega nema, da vidimo koja će to neporezna davanja smanjiti vladajuća stranka da bismo vidjeli kako ćemo probati i gospodarstvu rasterećenjem pomoći da onda više proizvodi i da može investirati i da možemo otvarati nova radna mjesta. Očito je da će ove mjere koje su sada predložene ovim zakonom, zajedno sa onih 17 mjera, antirecesijskih mjera koje su predložili u onih drugih 17 zakona koji se koji se tiču također i gospodarstva, koje se tiču također i tog građanstva na koje se svi volimo pozivati, su sa indignacijom odbijeni. Nemam pojma zašto je to tako, očito je da onda nekako čovjek gubi volju u ovim klupama da bilo što, kad kriza već jest, a očito da jest, predloži i pomogne sa svojim skromnim, malim znanjem da se ta kriza na neki način razriješi ili proba razrješavat jer kriza nije samo kriza za HDZ, kriza je za sve nas. I svi smo pozvani da onda taj teret krize jednako podnesemo i da taj teret krize probamo zajednički na neki način i savladati pa makar ti prijedlozi dolazili i sa one strane koja nije očito dobrodošla u ovom Hrvatskom saboru. Ali ja se nadam da nas neću obeshrabriti. Ima još osim ovih četiri ili pet neporeznih, ima još dosta, 245 neporeznih prihoda pa vjerujem da će upornim inzistiranjem SDP-a da se proba na ovaj način ili na druge načine riješiti da se kriza smanji ili da se proba od te krize da se odlijepimo, da krenemo naprijed, da će ipak se čuti. siguran sam da ovih 25% ne bi ni komora smanjila da nije čula da ovaj prijedlog zakona stoji od 12. mjeseca prošle godine u Hrvatskom saboru i da će doći na raspravu. Siguran sam da će dio ovih mjera, ako ikada ugledamo pod ovom točkom 2. Rasterećenje gospodarstva neporeznim davanjima, dio ovih mjera doći i sa ove prave strane. Zato vjerujem da svaki govor s ove strane doprinosi da ipak dio tih zakona koji će olakšati posrnulom gospodarstvu da se digne iz ove krize, da je uvijek dobrodošao. Zaprepašćujuće je također kada se na smanjenje neporeznih davanja na jednu godinu, u ovoj godini, ne zauvijek, kada se kaže da je to na neki način zadiranje u prihod. To smo čuli da je to zadiranje u prihod Hrvatskih voda, šuma, jedinica lokalne samouprave, kao da ti subjekti ne žive krizu ili oni su u nekoj drugoj zemlji pa ih se kriza ne tiče. Ali isto tako kada smo zadirali u prihod nekih drugih npr. ukidanje 6 postotne plaće, to je zadiranje u prihod. Nismo se brinuli kako ćemo namaknuti to što smo zadirali u prihod, to nas nije bilo briga jer jednostavno mislimo da je to, to nije zadiranje u prihod, to je tako, to mora biti jer eto moramo popuniti rupu u proračunu, nema novaca u proračunu. Sve drugo je zadiranje u prihod, a ovo nije zadiranje u prihod. Ne znam kako bi ja to nazvao znate jer i domaćinstvo funkcionira kao i država. Ako mu zadirete u prihod, on mora negdje namaknuti taj svoj rashod. I onda znate što će napraviti? Neće biti infrastrukturnih programa u obitelji, tako neće biti ni održivi, ako kriza jeste. Jer ćemo najprije morati jest i platiti struju i vodu pa tek onda ćemo ići u neke druge infrastrukturne projekte koji bi trebali u nekim normalnim vremenima biti kao što je Pelješki most, kao što su neki drugi infrastrukturni prihodi. Očito je da nismo još u krizi i da svatko onaj tko kaže s ove strane sabornice da jesmo u krizi, ne govori jednostavno istinu. Jer se ne ponašamo kao da smo u krizi, jer se ponašamo kao da vas se kriza ne tiče, ne dodiruje i da se ona događa u Mađarskoj, a ne u Hrvatskoj jer mjera i bilo kakve namjere da se te mjere provedu, osim eto proračuna koji nije dao odgovor na rješenje te krize u ovoj Hrvatskoj nema. Vi s ove strane sabornice nećete nas obeshrabriti i siguran sam da će pred ovu sabornicu, mada će to biti kasno jer svakim danom, svakim mjesecom što ne reagiramo na tu krizu, teže ćemo i krvavije to platiti negdje na kraju kad se osvijestimo da moramo početi neke stvari rješavati. Hvala lijepo. Hvala. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo, ovaj naš zakon je uvjetovan recesijom i predviđa se samo za 2009. godinu. O raspodjeli sredstava, odnosno parafiskalnih sredstava naknada govorila je prije i kolegica Jelaš i vidljivo je da je 42% ukupnog iznosa da se to slijeva u jedinice lokalne samouprave, 33% u izvanproračunske fondove, a u državnu kasu 11% ukupno naplaćene svote ovih neporeznih davanja. Ja bih se zapravo samo vrlo kratko osvrnula na spomeničku rentu, odnosno dio ubranog prihoda koji je strogo namjenska, to su strogo namjenska sredstva. Evo, u Gradu Dubrovniku koji je grad najviše spomeničke kategorije, evidentirano je 523 obveznika plaćanja. Grad tu prihodi negdje oko 3,5 do 4 milijuna kuna. I sad se pitamo gdje se troši taj novac od spomeničke rente? Pitanje rasporeda tih sredstava bi trebalo biti isto tako i temom Odbora za praćenje stanja spomeničke baštine. Naime, gradsko vijeće ga je osnovalo. Međutim, kako tada kad ga je osnovalo, tako i danas nije se nikako sastalo. Pitamo se tko ima uvid u raspodjelu novca prikupljenih od spomeničke rente? Na upit zašto se ne sastaje to povjerenstvo, odnosno taj odbor, predsjednik gradskog vijeća prebacuje lopticu na čelnika tog odbora, a taj čelnik tog odbora ne odgovara jer ne zna. Međutim, bez ovakvih konkretnih odgovora nameće se pitanje da li se stvarno namjenski troše ta sredstva? Jer se dobiva odgovor da se najveći dio sredstava troši za obnovu, odnosno za Zavod za obnovu Dubrovnika, a ostali manji dio se troši prema natječajima, odnosno prema javnim potrebama u kulturi. Moram nešto i dobro reći. Evo grad je da bi ublažio posljedice zimskog perioda, odnosno zimskog lošeg poslovanja, snizio je olakšice za ugostitelje, odnosno rentu sa 10 na 5%, to je pohvala, ali ostaju ostali. Ostalima ostaje ta naknada koju moraju plaćati. A građanima je znači poznato da se 60% ide gradu, 40% ide u državni proračun. Pa bilo je i prijedloga raznih, između ostalog da se dio izdvajanja vraća ka ulaganje u održavanje objekata obveznika plaćanja. Možda bi bilo dobro napraviti i javni natječaj. Na taj način se dobije informacija i mogu se kandidirati ljudi za to. Još bi se zapravo osvrnula vrlo kratko, jer je kolega Maras o tome govorio na gospodarstvo i spomeničku rentu. Spomenička renta je zapravo omča oko vrata hotelijerima, u ovoj godini recesije gospodarstvo očekuje međutim mi i dalje spomeničkom rentom namećemo omču oko vrata i upravo zbog toga ni naši hotelijeri ne mogu biti konkurentni sa cijenama, a vi znate što se događa u ovoj godini recesije sa turizmom i znate koliko od turizma očekujemo. I na kraju mogu reći da mi u SDP-u smo i ovim mjerama i drugim mjerama, drugim zakonskim mjerama koje smo predlagali pokazali odgovornost prema našim građanima u ovoj godini, godini krize u našoj državi. A što se tiče gospodina kolege koji je govorio o prirezu koji je visok u Gradu Zagrebu, ja isto tako mogu reći da Grad Dubrovnik ima jedan od najvećih a to je prirez od 15% kolega. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ma evo, samo jedan kraći ispravak vezano za spomeničku rentu, vidim da kolegica o tome zaista iscrpno raspravlja. Ne može stajati da se ne zna gdje je spomenička renta, kao što ste naveli. Ta tvrdnja nije točna jer svi gradovi imaju tu spomeničku rentu i to su namjenska sredstva i ako ništa drugo, onda na kraju svake godine kroz godišnji obračun proračuna sva namjenska sredstva koja ulaze kao prihodi znaju se gdje su otišli kao rashod, a tako i spomenička renta i to u svakom i najmanjem detalju kolegice. U svakom najmanjem detalju točno se zna gdje je svaka kuna spomeničke rente otišla i u što je utrošena. Mora se vidjeti. Uz to imate izvatke, imate bilancu, imate sve. Mislim, ako ste ikad radili u gradu i ako znate kako funkcionira jedinica lokalne samouprave, kako funkcionira proračun, onda ne biste tako govorili.

da velim kolegici da je postavila pitanje gdje se troši spomenička renta? Pa mislim da evo, imam zakon pred sobom i pripremao sam se za ovu današnju raspravu gdje točno veli. Izričito se propisuje u članku 114. zakonom da se prihod od spomeničke rente može koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Znači zakonom je propisano u članku 114. A što se tiče spomeničke rente, isto tako kolegice, zakon omogućava da jedinica lokalne samouprave može djelomično ili potpuno osloboditi znači plaćanja spomeničke rente, ali mora osigurati znači od nekih drugih izvora tu naknadu od 40%. Znači, ona može biti 3 do 10 kuna po metru četvornom, a možete i čak za neke invalide, branitelje, deficitarna zanimanja itd. možete čak u potpunosti osloboditi. Stoga velim znači mogućnosti ima samo ako ima dobre volje u općinama i gradovima. A što se tiče, rečeni su tu opet nameti, zadirivanje u prihode. Točno je da se to ovim prijedlozima za, evo ulazi se u prihode jedinice lokalnih samouprave, da ponovno ne ponavljam jer prema Zakonu o komunalnom gospodarstvo kojega svi znamo koji smo u jedinicama lokalne samouprave, znamo što se točno tim zakonom utvrdilo i koje se djelatnosti mogu obavljati u jedinicama lokalne samouprave. Znači ne može se ništa drugo financirati iz komunalnog doprinosa ili iz komunalne naknade, nego ono što je propisano točno zakonom.

postoji, nije se sastajao. A osim toga mi smo u praksi vidjeli dosta netransparentnosti u našoj gradskoj upravi. I upravo zbog toga sam govorila da bi bilo jako dobro da se vide točno namjenska sredstva gdje se troši. Hvala lijepa. I gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja ću pročitati citat iz odgovora Vlade na naš prijedlog. U rujnu 2008. Ministarstvo financija zajedno sa institutom izradilo je registar. Što se sada radi iz istog obrazloženja? Analizira se ekonomski značaj pojedinih poreskih oblika pri čemu se prvenstveno analizira namjena pojedinih prihoda a u kontekstu financiranja određenih investicijskih aktivnosti te njihovog značaja za trenutno i buduće kretanje pojedinih gospodarskih aktivnosti i gospodarskog rasta. Temeljem navedenog izradit će se prijedlog racionalizacije pojednostavljenja cijelog sustava na ovom području a na način da se racionalizacija pojednostavljenja sustava neporeznih prihoda provede na optimalan način u pogledu fiskalnih i gospodarskih učinaka te u pogledu dodatnog rasterećenja građana i gospodarstva. To piše u dokumentu kao odgovor. U rujnu je izrađen registar, danas je travanj. Znači gospodo sedmi mjesec se analizira. Cijeli sustav se analizira jer se procjenjuje nakon registra da smo neracionalni, da previše opterećujemo građane i gospodarstvo i da ako i idemo u racionalizaciju brinut ćemo prvenstveno o razvoju i stopi rasta i brinut ćemo o rasterećenju. To piše u ovom dokumentu. Sad ponovno se vraćamo na krizu. Kako ocjenjujemo krizu u 2009. godini? Ocjenjujemo da u 1. mjesecu već imamo stopu rasta otprilike od minus 2%, procjene se kreću ako nastavimo trendom kako je krenulo da bi mogli preći 4 indeksna poena minusa za ovu godinu. Što to znači? To znači nema investicija. Trebamo se kao kruh boriti za bilo kakvu investiciju, da jednostavno netko ulaže neovisno je li to građanin, je li to mali poduzetnik, je li to neka krupnija investicija. Trebaju nam investitori jer nema gospodarskog rasta ako ne bude …/Govornik se ne To je nešto što smatramo da treba. I od tuda i prijedlog koji smo otprilike i dali da najprije idemo na one doprinose koji nisu porezni a koji su vezani za investicije a to je vodni doprinos, a to je i doprinos komunalni. Znači, krenuti na bilo koji način da se krene u investicije. Potrebne su nam investicije. Jednostavno potrebne. Zatim, idemo na ono osnovno. Bitka za radno mjesto, to nam je prioritet. To je Vladina uzrečica uz jučerašnju raspravu o rebalansu proračuna. Radno mjesto ćemo spašavati ako rasteretimo gospodarstvenike što je moguće većih izdataka i što je veći broj tih izdataka ako ih umanjimo imat ćemo na neki način mogućnost da održimo i radna mjesta i isplatu. To je ono što mi pokušavamo na neki način reći sa ovim našim prijedlogom. A tada dolazimo i do najvećeg zla koje će nam se događati a to je nelikvidnost. Neće se plaćati. Zaista se neće plaćati. Ako se neće gospodo, znate što će se prvo prestati plaćati? Upravo ovaj dio neporeznih prihoda. mi zato smatramo da bi ovo trebala biti i mjera stimulacije jer država i lokalna sredina smanjuje neporeske prihode, pokušava na neki način poticati da se taj manji iznos plati, pokušavamo govoriti o tome da jednostavno nastojimo ne imati ogroman broj neizvršenih obveza od strane gospodarstva jer tada počinje taksiranje kamata, zateznih kamata, troškova suda i svega onoga što će nam se nagomilati a što će biti teško sutra opraštati. Sve je to činjenica koja nas čeka, koje smo svi mi svjesni. Dapače, mi smo očekivali da će Vlada pored ovog što smo mi predložili jer mi smo samo išli na kako bih rekao ambalažu. Zašto smo išli na ambalažu? Išli smo na ambalažu jer je u ovoj godini trebala naknada poskupiti 33%, to po zakonu je trebalo ići 33%. Evo, Vlada je odustala od toga pa je skoro izvršila onaj naš prijedlog od 50% jer smo mi očekivali 1.1. to kreće, dok se zakon raspravi trebat će smanjiti. Ali pazite, da li je u prošlim dvjema godinama uvedeni nameti za očuvanje okoliša koji se odnose i na elektronički otpad, koji se odnose na auto gume, koji se odnose na bijelu tehniku. Gospodo, mi smo bili dužni se usklađivati sa Europom. Naša tehnologija je zastarjela i mi smo morali masom novih propisa jednostavno pokušati gurati modernizaciju naše industrije. Da li je 2009. godina u kojoj to možemo očekivati? Teško, jednostavno teško. Plaće se neće moći davati. Znači, mi smo očekivali da će Vlada obrnuto razmišljati i na tom području kako privremeno samo za ovu godinu omogućiti toj ja bih rekao ekološkoj loše organiziranoj ili nemodernoj industriji preživljavanje samo da imamo radno mjesto i da imamo plaću. To su otprilike prijedlozi s kojima smo mi pokušali reći da država pokaže da zna intervencijama okrenuti se onima kojima treba, prije svega poduzetnicima i industriji a nakon toga i građanima Hrvatske ako žele nešto uložiti, obnoviti i ako žele i zadnju ušteđevinu utrošiti za poboljšanje svojih životnih uvjeta. A s druge strane, zašto smo dali lokalnu samoupravu? Pa evidentno je da u ovim nametima ili izvinjavam se neporeskim prihodima najveći udio osim fondova ima lokalna sredina, ali moramo znati da ako želimo govoriti o teškom položaju nije u redu da u Rijeci gradonačelnik i vijeće donose odluku o oslobađanju i komunalne naknade što ovdje ne govorimo i komunalnog doprinosa, i spomeničke rente. Čak donose i odluku o smanjenju zakupnina poslovnog prostora. Sve se to donosi kao dio paketa antirecesijskih mjera u gradu Rijeci. dalje je Opatija. Mi nemamo toga tamo a tamo su hotelijeri, ugostitelji, imamo restorane. Žive, rade, moraju platiti jer tamo vijeće nije donijelo odluku. Da li Vlada može prihvatiti toliku raznolikost i sve prepustiti u godini bitke za radno mjesto da pojedeni vijećnici i gradonačelnici razmišljaju da li ili ne ići sa poticajnim mjerama gospodarstvu. Znači ostaje pitanje da li shvaćamo da gospodarska situacija, kriza zahtjeva intervenciju i da na neki način djelujemo prema svima u sve ovlasti. Znači nitko ne spori, dapače ja velim da svaki gradonačelnik koji je donio ovom podržava ovakav prijedlog. Ali Vladina briga je da li ona može dozvoliti da se netko to može učiniti, a netko ne. Budimo iskreni kada govorimo o gradu i općinama, samo spomenička renta u pitanju, a onda pročitajmo nalaze Državne revizije. Enormni iznosi se nenamjenski koriste, nenamjenski gospodo. Prema tome, i to je nekakva mjera, sve je uredu, znači ako treba čuvati neku kulturnu baštinu treba je očuvati, ali gradovima i općinama treba novac za nešto drugo, pa se ta sredstva koriste i za nešto drugo. Posao Vlade je u ovom trenutku ako ocjenjuje da bitka za radno mjesto prioritet broj jedan da da pokuša jednostavno uprosječiti stanje u Hrvatskoj, da svima omogući lakše preživljavanje i borbu za radno mjesto. Prema tome, ne osporavajući samostalnost, dapače pohvaljujući svaki pojedinačne inicijative, ali je neprihvatljivo da obrtnik u Rijeci ima

Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Linić govorili ste o primjeru Rijeke pa me to potaknulo da se uključim u ovu raspravu, jer je to najbolji pokazatelj što bi se dogodilo da je u Hrvatskoj na vlasti SDP-ova vlast, zato što bi sa prijedlogom koji danas predlaže SDP a dio je našeg antirecesijskog paketa od 27 mjera, koje je naravno HDZ većina odbila, istovremeno imali i priliku da vidimo kako SDP-ova vlast na lokalnom nivou provodi decentralizaciju mjera koje SDP predlaže na nacionalnom nivou. Dakle, u gradu Rijeci spomenička renta se smanjuje, ali u gradu Rijeci linearno se za 10% smanjuje zakupnina u gradskim prostorima i dodatno 10% za proizvodnu djelatnost, također za 10% se smanjuje i komunalna naknada. I ne samo to, u "3. maju" danas je riječko poglavarstvo otpisalo dug od 7 milijuna kuna. Prema tome, tako rade Socijal-demokrati, tako se ponaša Socijal-demokratska vlast budući se spominjalo Zagreb ili Rijeka još bih naglasio da u Zagrebu 22% proračuna ide u socijalni program, a drugi grad po socijalnom programu po izdvajanju je Rijeka. Dakle, dva najosjetljivija grada u Hrvatskoj su Zagreb i i Rijeka. I podsjetio bih da sve kolege u HDZ-u da je u Rijeci prirez 6,25%. želim reći da ono što je za SDP karakteristika da s lokalne razne pokušavamo prenositi to i na centralnu razinu. Slušajući kolege zastupnike pojedine načelnike i gradonačelnike vidimo da i HDZ-ova lokalne sredina u dobrom dijelu je isto donijela donijela takve odluke. Znači žive sa ljudima, žive sa problemima i to je pohvalno. Ali ono što meni nije jasno, to je da kao načelnici i gradonačelnici pokazuju da svojim intervencijama, jer ja polazim, to su intervencije ako se odluke za ovu godinu umanjuju. Kako bih rekao na lokalnoj razini zakoni, gradonačelnici i vijeća interveniraju i idu u korist građana. A na državnoj razini smatramo da to ne treba. A ja smatram kada je kriza mi moramo razmišljati da ne može biti razlike između dva susjedna grda, dvije susjedne općine. I da je to posao centralne vlasti. Zato meni nikada nije jasno da na lokalnoj sredini shvaćamo probleme, pokušavamo ih rješavati, … dignemo državnu razinu i shvaćamo da je to isto problem kao i kod nas, kada više ono što smo učinili na lokalnoj sredini ne radimo na državnoj razini. To je za mene nerazumljivo. ali sam u svojoj općini kolega smanjio ono što ste vi rekli u Rijeci za tri puta više nego kaj ste vi u Rijeci. Pa ne znači da samo vi to radite Socijal-demokrati, da radimo mi HDZ-ovci. To je prvo. Drugo, kolega Liniću prema vašem prijedlogu ovog zakona, niste izračunali, najvjerojatnije niste napravili projekciju, ali ja mislim da bi se ovim prijedlogom zakona prihodi u držanom proračunu i prihodi jedinica lokalne samouprave smanjile za nekoliko milijardi. Ako govorimo o otvaranju radnih mjesta, o čuvanju radnih mjesta pa vi bi time ugrozili na tisuće radnih mjesta. Jer i ti koji rade u Hrvatskim vodama u interesu lokalne samouprave odražavajuće vodotoke i kanale koji rade kod izgradnje naših cesta, kanalizacija, vode i kompletne infrastrukture koje se financira iz ovih mjera koje bi vi ukinuli. Pa ja vam velim da bi na desetke tisuća naših građana ostalo bez posla. ali ono što je bitno upravo ovim bi najviše ugrozili jedinice lokalne samouprave kolega Liniću, jer vodni doprinos kojega ubiraju Hrvatske vode kolega Liniću se investira i on se vraća u gradove i općine i županije, znači u gradove i općine. Vraća se u održavanje kako sam rekao vodotoka, kanala, potoka itd. Znači opet se vraća jedinicama lokalne samouprave, tako da ja mislim da ovaj vaš prijedlog bi bilo bi u svakom slučaju kada govorimo o antirecesijskim mjerama, mislim da bi ugrozio još više bi ljudi ostalo bez posla, a investicije i poduzetnici koji rade na tim poslovima bi ostali bez svog posla. Slavko (SDP)** Kolega, po tome se mi matematički razlikujemo. Ako je kriza, ako su visoki porezi nitko u Hrvatskoj neće investirati. I jednostavno nitko neće investirati, a tada 100% od nule vam je nula. I mi pokušavamo reći, naš posao je da privučemo investitore. I tada 10% od 10 je jedan. I tu se mi razlikujemo. Znači tu nije samo bitka za poduzetnike, bitka za investitora. To je bitka za prihode. prihode nećete ostvariti ako ste u recesijskoj godini u godini krize odbojni sa svojim ogromnim neporeznim prihodima. I to mi velimo, ljudi borimo se za investiciju. Na minus četiri indeks gospodarskog rasta nećete imati investitora, morate ga dodatnim mjerama tražiti. Prema tome, matematika govori zapravo 100% zapravo 100% od nule nije ništa, ali 10% od nečega je ipak nešto. I kada želimo dalje reći, već smo rekli, ljudi Hrvatske vode imaju 7 prihoda šest se ne dira, a na jednome se pokušava umanjiti 50%. Samo na jednom. Pogledajte plan Hrvatskih voda. Planirano je 600 milijuna. Ja vam tvrdim da neće ostvariti 400 milijuna. Neće bit investicija. Ma ljudi, neće biti investicija. Tu vam je odgovor. …

To samo valjda u nogometu. Završni osvrt, predlagateljica gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. ću u par minuta. Željela bih u ime kluba SDP-a zahvaliti svima koji su učestvovali u ovoj raspravi koja je bila dobra, sa dodatnim prijedlozima, posebno klubovima koji su podržali ovaj naš prijedlog i dali određene nadopune, kao što je to učinio predstavnik kluba IDS-a. S obzirom da je skinut hitni postupak sa ovog prijedloga, ukoliko on prođe prvo čitanje, moguće je tada i neke od ovih prijedloga prihvatiti odnosno onaj dio koji je kroz ovo vrijeme otkada zakon je u proceduri i do njegove rasprave zapravo i promijenjen, Meni je drago što ni klub HDZ-a zapravo nije odbio ovaj prijedlog, jer je predstavnik kluba HDZ-a rekao da su oni suglasni sa mišljenjem Vlade. U mišljenju Vlade se, kao što je to kolega Linić pročitao, kaže da i Vlada analizira i da će poduzeti određene mjere. Mi samo imamo primjedbu zašto Vlada kasni s time. Vlada predugo analizira i presporo vrši određene korekcije u tome. Samo da kažem, od 245 različitih naknada, doprinosa, taksi i slično koje su pobrojane u registru, mi interveniramo u šest. Od tih 245, više od 40% su prihodi lokalnih zajednica. U šest mjera koje mi predlažemo uglavnom se odnose na državu, na javna poduzeća i na državna poduzeća. Na lokalnu samoupravu odnosi se samo dvije naknade koje su zapravo vezane uz investicije, odnosno jedna uz investicije, a druga uz strogo namjenska sredstva i to samo djelomičan prihod ide lokalnoj samoupravi. Kad se govori o vodnom doprinosu, vodni doprinos je jedan od sedam izvora financiranja i odnosi se samo na investiciju. I ono što pokušavamo reći ako nemate investitora, nemate prihoda. Ako nitko neće investirati, nema se kome obračunati vodni doprinos. Jučer smo raspravljali o rebalansu proračuna i u Hrvatskim vodama planiran je vodni doprinos, dakle taj jedan od sedam izvora, sa 580 milijuna kuna. Možete zamisliti kolike bi morale biti investicije da se sakupi 580 milijuna kuna. To je nerealno planiranje. Ali kad idemo pogledati da su se ovi neporezni prihodi samo u dvije godine povećali za 2 i pol puta, onda nas to zaista mora zabrinuti. Samo u dvije godine za 2 i pol puta. I reći ću vam da upravo su Hrvatske vode, ponovit ću to, sa 754 milijuna kuna u 2006. godini, dakle prije donošenja novog zakona i uredbe Vlade o financiranju vodnog gospodarstva, povećali su prihode u 2007. godini na milijardu i 700 milijuna kuna. Gdje će naći uštedu ako se ovo neće ostvariti? Ovo se neće ostvariti ako nema investicija, ne samo ako mi oslobodimo investitore u 2009. godini. Ostvarit će se kroz druge uštede koje moraju imati javna i državna poduzeća. Uštedit će se kroz drugačiji način javnih nabava, kroz bolje natječaje u javnim nabavama itd. Što se tiče ambalaže, pa Vlada je uvidjela da u godini kakva je 2009. upravo onima kojima drastično pada proizvodnja i promet, nije mogla ići sa povećanjem od 33% i rekla je vraćamo se na one naknade koje su bile u 2008. godini. Dakle, nama je drago što je Vlada svjesna, možda i pod utjecajem ovog zakona jer je ona to učinila ovaj mjesec, a mi smo to predložili još u prosincu, početkom prosinca. Spomenička renta. Pa ona ima takav raspon da može biti od 3 kune do 10 kuna. Različito vam donose. Sigurno da jedan Dubrovnik neće moći to raditi sa 3 kune, ali u nekom drugom gradu je 3 kune sasvim dovoljno. Ali to su strogo namjenska sredstva koja se namjenski ne koriste. Možda vi, kolega Guliću i kolega koji je tamo prije govorio, to radite, ali u mnogim jedinicama lokalne samouprave se to ne radi, a mnogima to nije ni dosta. Pogledajte zagrebačke fasade. Godinama su oblijepljene sa ovim reklama jer i na takav način prikupljaju sredstva za obnovu fasada. Pa ne ukidamo, kažemo samo smanjimo u 2009. godini, nešto nećemo u toj godini napraviti kad je takva situacija ako ljudi to ne mogu plaćati. Jedan mali hotelijer je neki dan izjavio da on za svoj mali hotel plaća godišnje 660 tisuća za spomeničku rentu. A što ako neće imati gostiju ove godine, odakle će to platiti? Imamo komunalni doprinos, isto kao i vodni doprinos. Ako nemate investitora, nemate komunalne doprinose. To vam nije kontinuirani prihod. Kontinuirani prihod vam je komunalna naknada. Komunalni doprinos ćete naplatiti samo ako se odlučite da ga naplatite investitoru, a naplatit ćete i onome tko gradi kuću i onome tko gradi pogon i onome tko gradi vilu. Vi ćete i dalje odlučivati koliko ćete kome naplatiti, ali mi predlažemo da u onim gabaritima koji se kreću od minimalnog do maksimalnoga, maksimalnih 180 kuna po kubičnom metru imaju samo dva grada u Hrvatskoj, Zagreb i Dubrovnik, ćete to učiniti. Ali vi ćete to možda učiniti, netko drugi neće. Evo kolega Linić je rekao… … /Upadica se ne čuje./… Ma nemojte vi meni pričati. Država ima pravo intervenirati u svaki zakon. Sve europske države i sve normalne države u krizi se tako ponašaju. Ne možemo reći da ćemo ne znam što raditi kad nemamo novaca. Mi se danas više ne smijemo ni zaduživati preko mjere, nego samo ono što je minimum što moramo. Što se tiče doprinosa za šume, tu također mi zapravo i ne znamo koliko se namjenski ovaj doprinos koristi. I nije pravedno kako se plaća. Oni koji ostvaruju možda najmanju dobit, plaćaju najviše jer imaju veliki ukupni prihod. Prema tome, mislim da je i Vlada svjesna ovoga problema i da u mišljenju Vlade kojim odbija ovaj prijedlog zapravo ga odbija samo iz onog razloga što dolazi iz oporbenih klupa. Mi se nadamo da će do drugog rebalansa proračuna, za koji na žalost vjerujemo da će morati biti vrlo skoro da će doći i sa takvim zakonom, onda ćemo ga mi sigurno podržati za razliku od vas kolege koji sada ovako kritički o njemu govorite, daleko kritičnije nego što je to Vlada rekla u svome mišljenju. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 10 sati sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, predlagatelj je gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Drugu, Prijedlog zaključka o trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa, predlagatelj je Klub zastupnika HNS-a, pa onda Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima, pa izmjene i dopune Zakona o lijekovima i Hvala.